Доброго ранку, шановні колеги! Доброго ранку, шановні представники засобів масової інформації! Доброго ранку, шановні урядовці! Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Нагадую: реєстрація відбувається шляхом натискання кнопки "за", першої зліва, зеленої, із застосуванням сенсорної кнопки. Прошу. Готові реєструватись? Прошу реєструватись.

зареєстровано 157 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження у народних депутатів Ольги Валеріївни Саладухи, вітаю!

Вітаю вас від імені колег! Бажаю здоров'я, успіхів, наснаги, перемог, нових досягнень, всього найкращого. Шановні колеги, надійшла заява про перерву із заміною на виступ. Умєров.

Дорогі друзі, доброго дня! Восьмий рік поспіль в нас триває тимчасова окупація українського Криму і восьмий рік поспіль в нас працює вільна економічна зона "Крим". Це означає, що Україна восьмий рік поспіль створює пільгові умови роботи з окупантом. У 15-му році Кабінет Міністрів України заборонив торгівлю з Кримом до дня повернення Криму до нашого суверенітету. Чому ж досі діє закон, який створює вільну економічну зону в Криму? Ми власними руками створюємо можливості, які допомагають спонсорувати окупантів. Ми кажемо, Крим – це Україна, але прирівнюємо українських громадян з кримською пропискою до нерезидентів, фактично іноземців. Наші громадяни з кримською пропискою мають купу бюрократичних проблем. Приміром може бути обмежений доступ до банківських послуг, або людина, яка отримала спадок, має заплатити більше податків, тобто як іноземець. Цю вільну економічну зону "Крим" треба скасувати. Я переконаний, що скасування вільної економічної зони "Крим" та прийняття пакету законів "Кримська платформа" стане потужним сигналом для міжнародних партнерів, зокрема, і для тих, хто вже в серпні приїде в Україну на перший саміт "Кримська платформа". Ми маємо постійно показувати світу, що Україна не лише просить про допомогу, а і сама робить важливі кроки для деокупації півострова. Цей закон треба скасувати. Дякую за увагу. Шановні колеги, будь ласка, переходимо до "години запитань до Уряду". Ні, вже я зайшов в питання, після. Нагадую: 20 хвилин – виступ доповідача; до 21 хвилини – запитання від депутатських фракцій та груп до доповідача; після цього 20 хвилин – запитання до Прем'єр-міністра та членів Кабінету Міністрів України. Немає заперечень? До слова запрошується міністр соціальної політики Марина Володимирівна Лазебна.

Шановний Голово, шановні народні депутати, шановні українці! Сьогодні я хочу поінформувати вас про стан справ та роботу уряду щодо державної політики із захисту прав дітей та пенсійного забезпечення. Питання змістовні, тому розкрию основні моменти, і буду рада відповісти на більш конкретні питання після виступу. Розпочну з політики щодо захисту прав дітей. Завдання держави - будувати країну, в якій не страшно народжувати, де родини з дітьми не живуть у крайній бідності, а діти ростуть щасливими, мають рівні права та можливості реалізувати себе. Тому наші пріоритети наступні: підтримати доходи сімей з дітьми, розвивати сімейні та наближені до сімейних форми виховання, допомогти громадам розбудувати систему захисту прав дітей та соціальних послуг для родин з дітьми. Який стан справ у цих напрямках? На сьогодні держава підтримує доходи більш 2 мільйонів сімей через десять видів адресної державної соціальної допомоги: це допомога при народженні дитини у зв'язку з вагітністю та пологами; особам, які доглядають за хворою дитиною; допомога на дітей одиноким матерям; на дітей під опікою і піклуванням; допомога багатодітним малозабезпеченим сім'ям, допомога дітям з інвалідністю та на догляд за ними та інші допомоги. Для тих дітей, які не можуть проживати зі своєю сім'єю, держава розвиває сімейні та наближені до сімейних форми виховання. Загалом на початок цього року маємо близько 70 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з них у сімейних формах виховання виховується 64 тисячі дітей, тобто 92 Щороку набуває статусу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в середньому 10 тисяч дітей. Наше завдання – влаштовувати у сім'ї дітей більше, ніж сиротіє. І навіть не дивлячись на всі складнощі минулого року, це завдання виконується. Найбільш поширена форма влаштування – це опіка та піклування в сім'ях родичів, потім прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. З державного бюджету виділяється субвенція місцевій владі на придбання чи будівництво дитячих будинків сімейного типу та забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В Україні вже функціонує 1 тисяча 236 дитячих будинків сімейного типу. У 2020 році їх стало на 82 більше, ніж у 2019-му. В прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу виховується більше як 14,5 тисяч дітей. Дуже важливою зміною в системі захисту прав дітей є те, що у 2017 році територіальні громади отримали повноваження та відповідальність за захист прав дитини як органи опіки та піклування. Але реально створення служб у справах дітей в громад розпочалося лише у 2020 році. Ми зосередили всю свою увагу на цьому процесі та намагалися надолужити те, що не було зроблено з 17-го року. В результаті сьогодні в громадах працюють 1 тисяча 129 служб у справах дітей. Сподіваємося, що найближчим часом встановлення цієї системи завершиться. Нещодавно запрацював ефективний інструмент моніторингу – інтерактивна карта територіальних громад. Вона розміщена на сайті міністерства. Тепер не тільки ми, але кожна людина може побачити, як захищають права дитини та надають соціальні послуги в кожній територіальній громаді. Інформація представлена за більш як 160 показниками. Ми розуміємо, що потрібно не лише контролювати, але і допомагати громадам розгорнути ефективну роботу із соціального захисту. Тому кожна громада повинна мати фахівця з соціальної роботи та систему надання соціальних послуг. Краще попередити, ніж працювати з наслідками. Одна гривня, вкладена в превенцію, економить 8 гривень соціальних видатків на подолання наслідків. Я хочу навести такі дані. За даними регіонів, у 2020 році з 15 тисяч дітей, щодо яких був ризик вилучення з сімей, вдалося 14 тисяч зберегти в родинах завдяки охопленню соціальними послугами. Окремий комплексний напрямок роботи – це підтримка дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту та стали вимушеними переселенцями. На сьогодні таких дітей більше 180 тисяч. Комплекс заходів для їх підтримки включає: грошову допомогу, позачергове влаштування в дошкільні навчальні заклади, безкоштовне харчування в закладах освіти, підтримку для здобуття вищої освіти, пільгові умови оздоровлення, безкоштовну психологічну допомогу та медичні послуги. Які результати роботи уряду я хотіла би відмітити. Ми всі розуміємо, яким складним видався минулий рік, але саме ця складність змушувала швидко приймати та реалізовувати рішення як термінові, щоб допомогти тут і зараз, так і стратегічні, які роками не втілювались. Ми адресно підтримали доходи родин з дітьми в умовах пандемії, в першу чергу найбільш вразливих. Збільшили розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів, а для дітей з інвалідністю – до 3,5. Ми підвищили допомогу на дітей малозабезпеченим сім'ям з 85 відсотків - до 130 прожиткового мінімуму на кожну дитину. Це дозволило збільшити розмір допомоги на дітей у малозабезпечених сім'ях в середньому до 6 тисяч гривень на місяць. Ми розширили програму субсидії, зокрема для багатодітних прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, яким сьогодні субсидія нараховується поза нормативами. Ми запровадили новий вид і виплачували це протягом року – карантинну допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям. З вересня 2020 року батьки отримали змогу обирати, чи отримувати допомогу "пакунок малюка" в натуральному вигляді або в монетизованому. В результаті з початку поточного року понад 47 тисяч сімей отримали "пакунки малюка", а більше 76 тисяч сімей отримали гроші на соціальні картки. Мережа магазинів, де можна придбати дитячі товари за цими картками, постійно розширюється. Зараз це майже 4 тисячі магазинів, в тому числі 222 інтернет-магазини. З січня 2021 року ми також підвищили надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А на 50 відсотків прожиткового мінімуму. Також ми зібрали всі ініціативи щодо захисту прав дітей, які роками не виходили з міністерства, ми їх доопрацювали і подали до Верховної Ради 8 законопроектів. Я хочу подякувати вам, шановні народні депутати, за те, що 4 з них вже стали законами. І завдяки цьому діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які мають інвалідність, тепер можуть проживати та виховуватися у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не втрачатимуть відтепер право на позачергове отримання житла після досягнення ними 23 років. Заборонено продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років. Підвищено розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Ми сподіваємося, що ви підтримаєте і інші наші ініціативи, які допоможуть реалізувати для кожної дитини її право виховуватися в родині та удосконалити систему усиновлення дітей. На цьому ми не зупиняємося, і минулого тижня прийняли на засіданні уряду комплекс рішень щодо захисту прав дітей, серед яких законопроект щодо збільшення розміру при народженні дитини або усиновленні до 50 тисяч гривень. Другий важливий законопроект, він чітко та однозначно розмежовує функції з питань соціального захисту дітей між Національною соціальною сервісною службою, органами місцевого самоврядування та державними адміністраціями. Він забезпечить безперервність роботи по захисту прав дітей, в тому числі під час перехідного періоду в умовах децентралізації. А також важливо, що буде посилено відповідальність посадових осіб за порушення прав дітей. Ми ухвалили дві важливі концепції: Концепцію Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року та Концепцію створення та розвитку системи раннього втручання. Останнє рішення допоможе створити в Україні комплексну сімейно-центричну систему раннього втручання, яка поєднує медичні, психологічні, соціальні та освітні послуги, забезпечить раннє виявлення та профілактику порушень розвитку у дітей. Центри раннього втручання будуть створені на базі діючої мережі закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти та допомагатимуть батькам спілкуватися з дитиною та піклуватися про неї. Ми розуміємо, що громадам потрібно допомогти в організації соціального захисту своїх мешканців та впровадження електронних сервісів. Для цього міністерство надало громадам програмний комплекс "Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада", які вже застосовують 1 тисяча 393 територіальні громади. Ми продовжили пілотний проект "Розвиток соціальних послуг", в рамках якого громади можуть отримати кошти з державного бюджету на розвиток шести соціальних послуг. послуга денного догляду для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, супровід під час інклюзивного навчання, послуга тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, послуга підтриманого проживання. Уряд вже прийняв рішення і через півроку запрацює державна програма допомоги малозабезпеченим родинам на відкриття і розвиток власної справи. За рахунок коштів державного бюджету буде надаватися допомога в розмірі до 15 мінімальних зарплат для придбання необхідного обладнання і матеріалів. Тобто малозабезпечені родини зможуть вийти з пастки бідності, а громада, замість соціальних виплат, отримає нові робочі місця і податки від нових підприємців. Кількість дітей, які потребують підтримки, залежно від того, які заходи вживаються для попередження розлучення дітей з батьками. Тому уряд всіляко підтримує розвиток патронату. За рік вдвічі збільшилася кількість патронатних сімей в громадах, на наступному засіданні уряду буде прийматися рішення про спрощення процедури утворення патронатної сім'ї. Кошти з бюджету на розвиток патронату виділено, сім'я патронатного вихователя має бути в кожній громаді, бо це профілактика соціального сирітства, допомога дітям і їхнім батькам подолати складні обставини і, головне, бути разом. Можна говорити ще багато, але всі наші плани, всі найкращі стратегії та закони принесуть результати лише в тому випадку, якщо будемо рухатися разом вперед, реалізовувати їх щодня на всіх рівнях. Шановні народні депутати, я хочу вас також поінформувати щодо соціального захисту літніх людей та осіб з інвалідністю. Другий рік поспіль уряд забезпечує індексацію пенсій. У цьому році з 1 березня пенсії проіндексовано для 8 мільйонів пенсіонерів на 11 відсотків. У липні цього року буде проведено індексацію пенсій ще для одного мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018-2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються у мінімальному розмірі. Таким чином, підвищення в цьому році одержать 10,5 мільйона пенсіонерів. На слайді ви можете побачити, що на 1 квітня цього року середній розмір пенсії складає 3 тисячі 725 гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року він збільшився на 17,5 відсотка, або на 555 гривень. На жаль, у 2017 році було змінено пенсійне законодавство в такий спосіб, що дата щорічної індексації пенсії з 1 березня була вилучена. А для окремих категорій пенсіонерів: науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, військовослужбовців - індексація пенсій припинена. Тому міністерство подало на розгляд… І розроблено міністерством і підтримано урядом, внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону 4668, яким відновлюється індексація пенсій для всіх категорій пенсіонерів та встановлюється дата індексації – 1 вересня. Я дуже сподіваюся на прийняття цього законопроекту, адже це дозволить передбачити необхідні кошти для проведення індексації пенсій в наступному році для всіх категорій пенсіонерів. Я хочу зазначити, що уряд по відношенню до пенсіонерів займає чітку позицію не обмежуватися лише пенсійним забезпеченням. Після зменшення у 2016 році розміру єдиного соціального внеску вдвічі скоротилися надходження до Пенсійного фонду, які могли б бути спрямовані для підвищення рівня пенсійного забезпечення. Тому і Президент, і уряд, ми почали започатковувати… за дорученням Президента уряд почав започатковувати додаткові соціальні програми. Це адресна допомога для 2 мільйонів 400 тисяч пенсіонерів старших 75 років. Це щомісячні компенсаційні виплати для півмільйона осіб, які мають страховий стаж 30 років у жінки та 35 років у чоловіків. І це цільові доплати для одного 1 мільйона 700 тисяч пенсіонерів з низькими розмірами заробітної плати, які вони отримували в період їх трудової діяльності. Ви от на слайді можете побачити, що близько 5 мільйонів пенсіонерів, тобто майже половина, охоплена такими адресними соціальними програмами. Тепер щодо розмірів цих виплат. На виконання ініціатив Президента у цьому році продовжена виплата у розмірі 500 гривень особам "80 плюс" та забезпечено для них мінімальну пенсійну виплату на рівні 2 З 1 жовтня допомогу до пенсії у розмірі 400 гривень отримають пенсіонери віком від 75 до 80 років, для них мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2 тисячі 500 гривень. Починаючи з наступного року, ці фіксовані розміри будуть індексуватися, а відтак збільшуватися. Далі, з 1 січня та з 1 грудня цього року ми підвищили розмір мінімальної пенсії за віком у пенсіонерів старше 65 років, таких у нас – 2,3 мільйона людей. Зараз мінімум, який вони отримують, становить 2 тисячі 400 гривень, а з 1 грудня мінімальна для них пенсійна виплата буде становити 2 тисячі 600 гривень. Мені важливо також відмітити, що з 1 квітня ми вже перерахували пенсії для 300 тисяч працюючих пенсіонерів. Ми майже у два рази підвищили пенсії сім'ям загиблих учасників бойових дій. А з 1 липня цього року також буде проведено підвищення мінімальних пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок І також я не можу не сказати про перерахунок з 1 березня на 11 відсотків страхових виплат, це так званих регресів, для майже 200 тисяч потерпілих на виробництві. Середній розмір підвищення для цієї категорії становив 430 гривень. Окремо я хочу зупинитися на поліпшенні соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб, які потерпіли від цієї катастрофи. І я зразу хочу подякувати народним депутатам України за прийняття у першому читанні урядового законопроекту 4555 – щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення цієї Якщо буде прийнято цей законопроект, то з 1 січня 2022 року для понад 30 тисяч осіб з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС буде підвищено пенсії в середньому на 40 Але ми з вами маємо спільно напрацювати ще одне рішення, яке від нас чекають 700 тисяч осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС. Я маю на увазі додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка не переглядалася з 2014 року. Що важливо зробити ще? Серед стратегічних питань, вирішення яких є критично важливим, я б хотіла відмітити два: це реформа системи прожиткового мінімуму та запровадження обов'язкових пенсійних накопичень. Уряд в лютому цього року подав до Верховної Ради пакет законопроектів, які комплексно змінюють законодавство щодо обрахунку та застосування прожиткового мінімуму. проводити справедливий обрахунок фактичного прожиткового мінімуму та за декілька років забезпечити, щоб мінімальні соціальні стандарти, які є основним джерелом існування для людини, відповідали розміру такого фактичного прожиткового мінімуму. Будемо працювати з народними депутатами, щоб вирішувати ці питання. Щодо запровадження обов'язкових пенсійних накопичень. Це шлях до гідних пенсій та розвитку економіки. Це передбачено програмою Президента та програмними документами політичних партій, які представлені сьогодні у парламенті. Уряд активно працює над цим питанням. Зокрема, для нас важливим є поступовий перехід на накопичувальні принципи фінансування дострокових пенсій працівникам, які працюють в шкідливих та важких умовах. Відповідний законопроект 4408 знаходиться на розгляді в парламенті. Шановні народні депутати, в останньому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку досліджується 77 країн, в яких є накопичувальні пенсійні системи. Вони всі дуже різні за побудовою, враховують місцеві особливості розвитку економіки та навіть менталітету, але мають на меті одне – зменшити залежність залежність людей поважного віку від волі політиків та можливостей державного бюджету. Їх мета – зробити пенсійні накопичення власністю людини, за рахунок яких вона зможе забезпечити собі краще майбутнє. У восьми з цих країн власні накопичення людей у пенсійних фондах перевищують за розмірами річний ВВП. А Україна на цій мапі ділить останнє місце з Пакистаном. Пенсійних накопичень у наших громадян менше 0,1 відсотка ВВП. Весь світ розуміє, що через демографічні зміни лише за рахунок внесків працюючих вже ніколи не буде можливості дати гідні пенсії пенсіонерам, потрібно доповнювати їх пенсійними накопиченнями. Важливо, що пенсійні накопичення – це інвестиції в економіку, це сприяє економічному зростанню, збільшенню кількості робочих місць, і зрештою це збільшує фінансові можливості солідарної пенсійної системи. Але ця система запрацює та матиме довіру в людей лише в тому випадку, якщо всі об'єднаються, матимуть консолідоване консолідоване бачення та сумлінно виконають свою частину роботи. Я вам дякую за увагу і готова відповісти на ваші питання.

Галина Васильченко, фракція "Голос". Шановна пані міністр, скажіть, будь ласка, коли в нас завершиться така ситуація, коли особи з інвалідністю, яким вже поставлена відповідна група інвалідності, змушені щороку чи що два роки на різних комісіях підтверджувати ту інвалідність для того, щоб отримувати відповідні соціальні виплати? 10:33:16 ЛАЗЕБНА М.В. Дякую за запитання, але це питання реформування МСЕКів. Якщо ми чітко спростимо цю ситуацію, коли людина, в якої вже нічого, можливо, не покращиться в стані здоров'я, але вона змушена щороку періодично проходити ці комісії, підтверджувати свій цей стан, – це дуже погана історія. Ми сьогодні спільно з Міністерством охорони здоров'я працюємо над цим питанням, щоб встановлення інвалідності було об'єктивним, щоб відразу, як тільки встановлена інвалідність людині, інформацію отримали органи соціального захисту, служба зайнятості так само, для того щоб це питання було в найкращий спосіб, зручний для людини, а не проходити, як я кажу, сім кіл аду після того, що ти ти ще хворієш, і ще й не можеш отримати свою допомогу. Тому в цьому питанні ми працюємо, але воно, безумовно, складне, тому що воно дотичне до двох міністерств – Міністерства соціальної політики і Міністерства охорони здоров'я. Дякую. Слово надається народному депутату Євтушку Сергію Миколайовичу, фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 10:34:21 ЄВТУШОК С.М. Євтушок, "Батьківщина". Пане головуючий, прошу передати слово першому заступнику голови Комітету з питань соціальної політики Михайлу Цимбалюку. Михайло Михайлович Цимбалюк, будь ласка. 10:34:33 ЦИМБАЛЮК М.М. Дякую колезі по фракції Євтушку. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановна Марина Володимирівна, я хочу насамперед подякувати вам і вашій команді, яка справді працює більш злагоджено, ніж попередня команда міністерства. Але проблеми однозначно залишаються. Ви сьогодні старалися висвітлити таку дуже болючу тему, яка торкається Постанови щодо захисту дітей. В мене питання по суті. Чи пам'ятаєте ви цифру, скільки держава виділила коштів для придбання житла дітям-сиротам, які позбавлені батьківського піклування? Ви говорили багато про ОТГ, але, на жаль, зруйнувалася вертикаль соціального захисту, не всі ОТГ мають спроможність відкривати центри опіки і служби по захисту дітей. Влада має передати з повноваженнями також ресурс. І про пенсіонерів. Чи планує міністерство ініціювати підвищення пенсій військовослужбовцям? Це дуже болюча тема. Вони чекають вашого рішення. Дякую. Дякую, Михайло Михайлович. Я знаю цифру, яка виділена з бюджету як субвенція місцевим бюджетам – це 806 мільйонів гривень. Ми на минулому засіданні уряду прийняли порядок використання цієї субвенції. Зрозуміло, що цих коштів для всіх дітей

коштів замало, але треба їх вже сьогодні всім разом ефективно використовувати. Стосовно пенсій військовослужбовців. Ви знаєте, це, мабуть, найбільш для мене таке питання болючіше. Тому що я знаю, як воно відбувалося, які є норми законів, які не виконуються, які в 17-му році були там зроблені авансовані перерахунки. І сьогодні дійсно військовослужбовці, а це велика… це півмільйона людей, вони чекають від нас справедливого пенсійного Але якби 3 роки тому назад не була припинена індексація і для них вона була зроблена, то уявіть собі їхні сьогоднішні пенсії. Можливо, ми б кардинально не вирішили це питання, але б на 30 відсотків, тому що кожний рік по 10 відсотків індексується, ці пенсії теж індексувалися індексувалися б і підвищувалися б. Але ми зараз будемо спільно з нашими міністерствами оборони і внутрішніх справ, будемо працювати і напрацьовувати рішення, бо там є проблеми, я підтверджую. Слово надається народному депутату Літвінову Олександру Миколайовичу. Але я так зрозумів, що передає Бакумову Олександру Сергійовичу.

пенсіонерів МВС, з липня 21-го року у них пенсія зменшилась. Зменшилась у зв'язку з тим, що припинилися доплати по заборгованостям. І ми знаємо, що зараз може виникнути така невеличка соціальна криза з приводу цієї категорії. вас сказати, які плануються заходи з приводу підвищення відповідних пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ. І друге запитання у мене до вас. Скажіть, будь ласка, чи буде відбуватися підвищення пенсій чорнобильцям І категорії? Адже ми знаємо, що у нас є рішення Конституційного Суду Дякую за запитання. Власне, стосовно військовослужбовців я вже сказала, що ми напрацювали, у нас є чотири варіанти, як вирішити питання перерахунку військовослужбовцям. Вони не безкоштовні, вони дороговартісні, від 40, є й 60 мільярдів, який там варіант коштує, і 40 мільярдів. І нам треба буде домовлятися, тому що навіть якщо ми знайдемо варіант, нам треба і мати ресурс на такі перерахунки пенсій військовослужбовцям. Стосовно чорнобильців. Ви маєте на увазі про рішення

10 мінімальних пенсій за віком. Це питання, є законопроект урядовий, є відповідні ініціативи Комітету соціальної політики, і нам треба буде знайти компромісне рішення, бо дійсно це питання треба вирішити до 1 липня цього року. Бо якщо ми його з вами не домовимося і не вирішимо, і не переконаємо Мінфін, що на це треба ресурс, це буде дуже така небезпечна ситуація. Це питання потребує кардинального вирішення, бо є рішення Конституційного Суду.

коли ваша команда зараз пропонує підняття пенсійного віку щороку на один місяць. Але моє запитання. Сьогодні ми розглядаємо Постанову щодо забезпечення фінансування у повному обсязі лікування дітей, зокрема хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання. Як ви ставитеся до того, що 21 жовтня минулого року уряд забрав майже 105 мільйонів гривень з цього фонду і передав їх здебільшого на будівництво доріг? І друге запитання. Коли нарешті державну резиденцію буде передано дітям на виконання передвиборчих обіцянок Президента Зеленського? Дякую. Дякую, пані Софія. Ми можемо з вами багато дискутувати, що було зроблено з 17-го року, як було зменшено коефіцієнт стажу (був 1,35, а став 1) і це на 30 відсотків зменшилися пенсії, як прибралася дата по індексації. І по військовим, я, добре, можу з вами зустрітися і прокоментувати все, що було зроблено. Але це не питання того… Треба виправляти ці помилки, бо люди не винні, що політики приймають такі рішення. Стосовно дітей. Я проти, коли щось забирається у дітей, у пенсіонерів, тобто зрізаються якісь програми. Але не все залежить тільки від міністра соціальної політики. Міністр соціальної політики розуміє, що соціальна політика – це дзеркало економіки. Чим буде краще економіка розвиватися, тим буде більше у нас ресурсів на підтримку найвразливіших верст населення. Я не знаю, коли буде там щось передано. Я вам відповідаю за ті рішення, за ту політику, за ті законодавчі ініціативи, які розробляються міністерством. Ми не дотичні до того питання, на жаль. Шановна пані Марино, сердечно вам дякую за докладну доповідь, але хотіла б сфокусувати ваш виступ ще на одній такій гострій проблемі це чорнобильці, і, зокрема, відшкодування дороговартісного лікування тим, хто вже був пролікований в 20-му році, хто планується в 21-му році. Це великі кошти, але вони, на жаль, не повернуті людям. І питання у зв'язку з цим. Чи будете збільшувати кількість, розмір коштів на це лікування? І друге питання. Скажіть, будь ласка, ви знаєте про проблему дефіциту соціальних працівників у територіальних громадах і районах. Чи планується переглянути штатні розписи для цих соціальних служб, адже вони задихаються у цій роботі станом на зараз? Дякую. Дякую, пані Ірино. Я хочу сказати стосовно соціальних працівників, ми над цим працюємо. Постійно в наших ініціативах є до Міністерства фінансів надати допомогу з державного бюджету на компенсацію, щоб у громади були кошти утримувати таких фахівців соціальної роботи, бо це те, що я казала, це про превенцію, це нам зекономить зекономить потім інші соціальні видатки. Стосовно відшкодування за лікування. Ви прекрасно знаєте, що в минулому, дійсно, були прийняті рішення, але не було воно оплачено. Ми рішення, постанову Кабміну прийняли, і ці кошти вже будуть, оці 14 там, по-моєму, мільйонів гривень будуть перераховані за те лікування, яке вже люди... ми маємо віддати

Юрій Павленко. Шановна пані міністр, на мій погляд, відсутність під час розгляду цього питання Прем'єр-міністра наочно демонструє ставлення уряду до політику захисту забезпечення прав дитини. І, на мій погляд, саме тому постанова, яку ми зараз обговорюємо і звітується уряд за її виконання щодо захисту дітей, на 90 відсотків не виконана. За останній рік кількість дітей, права яких порушені або не забезпечені, збільшилася критично зменшується і в поточному році. На жаль, ми маємо падіння в дуже багатьох позиціях, починаючи від усиновлення і закінчуючи кількістю прийомних сімей. Руйнується базовий рівень захисту прав дитини. В цей момент десятки працівників служб у справах дітей звільняються, завтра не буде кому працювати. В цей же час уряд законодавчі свої ініціативи вносить такі, які, на жаль, тільки погіршать ситуацію, я маю право це це стверджувати. Вимагаю від уряду: зупиніть звільнення… 10:45:09 ЛАЗЕБНА М.В. Дякую, Юрій Олексійович. Ми з вами дуже часто дебатуємо. Ви, безумовно, незадоволені всіма рішеннями уряду, хоч є і прогрес. Є проблеми, ми знаємо причини, але чомусь ми постійно від час чуємо критику. Стосовно Постанови Верховної Ради про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист прав дитини, в мене є певний звіт. Я б хотіла вам би його передати, а потім в робочому порядку пройтися по кожній позиції, тому що щось виконано, щось не виконано, десь потрібна, можливо, допомога народних депутатів. Тому давайте спільно сідати, я можу вам навіть його сьогодні передати. Ось у мене є звіт по постанові. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". Шановна пані міністр, після неодноразових звернень депутатської групи "Довіра", виступів публічних, моїх особисто, слава богу, що уряд прийняв 546 Постанову, де призупинив обов'язкове переведення пенсійних виплат на банківські картки. Але все рівно залишається 277 Постанова, де передбачено, що доставка пенсій, вона залишається платною. Тому два питання. Чи буде Мінсоцполітики переглядати 277 Постанову? І друге. Я ще в січні задавав вам важливе питання стосовно скорочення працівників соціального захисту населення, які працювали в колишніх РДА, які зараз працюють в об'єднаних територіальних громадах. Тільки по Полтавській області скорочення більше 35 відсотків. В той же час, 546 Постановою ви передбачаєте, що ці соціальні працівники, яких ви скорочуєте, будуть здійснювати доставку пенсій. Де в цьому логіка? Хто це прораховував? Дайте відповідь, будь ласка. Дякую вам за запитання. Дійсно уряд переглянув Постанову 277. Ми визначилися в спільних діях, що ми йдемо на поступовий перехід, на підготовку і банківської інфраструктури в тих населених пунктах, де її немає. І Укрпошті теж треба підготуватися, тому що ще на початку минулого року, коли була пандемія, ми домовлялися, що вони будуть приходити додому і надавати людям можливості оплачувати онлайн комунальні послуги, тобто це у нас таке є. До речі, подивіться, 287 Постанова, вона теж нам давала поштовх до того, що ми повинні з Укрпоштою робити спільні зручні сервіси для людей. Стосовно оплати. Ви кажете, буде платна доставка. Її не буде. Крім того, ми за те, щоб ті маломобільні групи… Там немає цього. Ми за те, щоб всі маломобільні групи отримували доставку додому в зручний для них спосіб і ми до цього йдемо. Крім того, якщо ви замітили і дивилися останнє рішення уряду, то там є, навіть, я дякую міністру інфраструктури, там є державницька позиція. Тому що, ви ж розумієте, кошти Пенсійного фонду йдуть на тариф, на оплату цих… по доставці пенсій. Там є таке рішення, що у разі, коли будуть підвищуватися пенсії, окремі доплати і виплати, тариф може не застосовуватися. Це державницька позиція міністра інфраструктури Кубракова, я йому за це дякую. Тобто таким чином ми не відволікаємо ресурс ресурс Пенсійного фонду, ми будемо більше спрямовувати для пенсіонерів і беремо собі півтора року на підготовчі заходи для того, щоб створювати людям зручні сервіси і давати їм вибір. Людина має обрати або оператора поштового зв'язку, або банківську установу, це має бути вибір людини. Дякую. Дякую, пані міністр. Будь ласка, сідайте. Запишіться на запитання від народних депутатів до Кабінету Міністрів України.

Михайло Цимбалюк "Батьківщина". Шановний головуючий, прошу передати слово колезі по фракції Сергію Євтушку. Дякую колезі Михайлу Михайловичу Цимбалюку. Сергій Євтушок фракція "Батьківщина", Рівненщина. Я зараз хочу звернутися до міністра фінансів від імені, напевно, тих голів об'єднаних територіальних громад, і не тільки, а можна вважати, в принципі, від Асоціації міст України, які при механіці обрахунку субвенцій освіти для освітян мають величезні дефіцити. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз можливість перегляду? Бо є об'єднані територіальні громади, які мають дефіцит, до прикладу: от Сарненська об'єднана територіальна громада Рівненської області – дефіцит у 36 мільйонів гривень. І які б там оптимізації не проводили, скасовували будь-які надбавки і виплати, все рівно дефіцит покрити буде неможливо за власні доходи. Скажіть, будь ласка, на загал, на всю країну, тим директорам шкіл, тим керівникам об'єднаних територіальних громад, в який спосіб по перегляду буде прийнято рішення. Дякую. Шановний народний депутат, дякую за запитання. Ви знаєте, що ми ніколи не створюємо заборгованості, в тому числі по зобов'язанням, які взяті на себе державою. І по субвенції на освіту, я думаю, питання буде вирішено, ми знайдемо додаткові ресурси і перекриємо потребу. Якщо є необхідність, дайте нам інформацію, де конкретно не вистачає коштів. Дякую.

Дякую. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", співголова міжфракційного об'єднання "Чиста енергія – здорове довкілля". В мене питання. Прем'єр-міністра нема, є Перший віце-прем'єр, сподіваюся, що є хоча б міністр енергетики новий, до речі, це п'ятий вже міністр за цієї влади за два роки. Я хочу спитати вас, чи ми будемо виконувати зобов'язання, які на себе взяла держава, і чи ми остаточно будемо руйнувати інвестклімат в нашій державі? Мова йде про те, що рік тому був підписаний Меморандум урядом з виробниками альтернативної енергетики, тобто чистої енергії, який передбачав, що вони знижують тариф, уряд платить по боргах. Уряд по боргах так і не платить. Я неодноразово звертався, мені Прем'єр-міністр казав, що дає протокольні доручення про те, що щось, якийсь механізм знайти, ніяких механізмів не знайдено. Більше того, ви ще пропонуєте акциз ввести, який абсолютно не передбачений був. Друзі, у нас вже є заява Nordic companies, тобто компаній скандинавських, що вони зупиняють будь-яке інвестування в Україну. Доколи це буде? Гарне складне питання, дякую за його. Альтернативна енергетика – це дійсно пріоритет. І нещодавно у мене була зустріч з головою Світового банку, який відповідає за Україну, ми домовилися розробити п'ятирічну стратегію нову. Тому що концепція розвитку і співпраці України зі Світовим банком закінчується в кінці цього року, і питання якраз виконання Україною зобов'язань, взятих на себе по альтернативній енергетиці, воно розглядається як номер один, проміж декарбонізацією і іншими питаннями, пов'язаними з екологією. Більш точніше я попрошу Германа Валерійовича, міністра енергетики України. які утворилися в минулий період. І зараз ми розглядаємо декілька опцій їх вирішення, погашення. Одна з них – це відповідні "зелені" облігації Укренерго, які зараз обговорюються. І друге питання – це виникнення нових боргів, які в цьому році вже теж з'явилися. І якраз ми працюємо над механізмом зміни умов роботи в ринку таким чином, щоб ті борги в подальшому взагалі не утворювалися.

У зв'язку із збільшенням російського військового контингенту на східних кордонах України на сьогоднішній день вся увага суспільства прикута до питання готовності нашої армії, до можливих негативних варіантів розвитку подій. Якщо в частині бойового духу солдат сумнівів ні в кого не виникає, то у мене питання, що стосується їхнього здоров'я. Отже, питання. Скільки військовослужбовців, що виконують завдання в районі проведення операції операції Об'єднаних сил пройшли перший та другий етап вакцинування від COVID-19? Чи достатньо у нас щеплювальних бригад та відповідних пунктів у військових частинах? Та чи є необхідна кількість вакцини для нашої армії? Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати! Дякую за запитання. Так, сьогодні вакцинація військовослужбовців, у першу чергу тих, хто боронить кордони нашої країни, а також всіх, хто знаходиться сьогодні у повній бойовій готовності, для нас є пріоритетом. Я вам скажу, що вакцинація військовослужбовців була у нас з першого етапу. Сьогодні вакцин достатньо для того, щоб вакцинувати повний склад наших військовослужбовців. Вони пріоритизуються і вони вакцинуються. Відсоток охоплення також у нас достатньо Вакцинація військовослужбовців проводиться двома напрямками. Перший – це вакцинують внутрішні медичні працівники Міністерства оборони. І другий – всі, хто перебуває в ротації, вакцинуються у наших пунктах щеплення вакцинами, які сьогодні є на території території України. Більш конкретну цифру я дам особисто при спілкуванні. Запитання до міністра соціальної політики. Марина Володимирівна, "пакунок малюка" за останні 3 роки (мається на увазі 2018, 2019 та 2020 роки) закуповували в неконкурентний спосіб, в обхід ProZorro та під виглядом фактично ненаданої міжнародної технічної допомоги Україні. Так, за результатами проведеного аудиту ефективності Рахунковою палатою, міжнародний посередник ЮНОПС при цьому неправомірно отримав надлишково перераховані йому бюджетні кошти розміром 129 мільйонів Перше запитання. Коли ці гроші у повному обсязі повернуться в Україну? І друге запитання. У 2021 році тисячі родин із новонародженими дітьми не отримали "пакунок малюка" малюка" через системну недбалість влади щодо проведення закупівлі через ProZorro. І тому скажіть, хто за це понесе відповідальність? І коли все ж таки розблокується надання "пакунку малюка" новонародженим дітям? Дуже дякую за увагу. Прошу надати відповідь на запитання. Дякую за запитання. Перше – стосовно в неконкурентний спосіб. Сьогодні, ви ж знаєте, да, був прийнятий закон в жовтні минулого року, по якому ця процедура має відбуватися на ProZorro. Як тільки були усунуті певні неточності в законі, на наступний день Міністерство соціальної політики підписало договір Дійсно, Рахункова палата визначилася, що є

постачальник. І діти, і батьки, які хочуть отримувати "пакунок малюка", зможуть його отримувати вже через там місяць, ну, як тільки завершаться всі процедури. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народна депутатка Приходько Наталія Ігорівна, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Головуючий, прошу передати слово Шуфричу Нестору Івановичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка. 10:58:30 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний пане головуючий. Шановні колеги, у мене питання до Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки від наших військових пенсіонерів. Просили передати, що так сталося, що рівень пенсійного забезпечення наших військових пенсіонерів в три рази менший, ніж був у 2013 році. Скажіть, будь ласка, яка перспектива підвищення пенсій військовим пенсіонерам? Адже ці люди дійсно віддали десятки років власного життя і здоров'я заради забезпечення безпеки і незалежності нашої країни і заслуговують, безумовно, на підтримку, увагу і повагу від держави. Дякую за відповідь, Олексій Миколайович. Дякую, Нестор Іванович, за питання. Воно дійсно стосується не тільки військових пенсіонерів, при всій повазі, воно стосується кожного пенсіонера в тій чи іншій ступені. А відповідь на це питання знаходиться виключно у площині, чи вдасться забезпечити економічний ріст який дасть змогу виплачувати пенсії відповідно до тих пріоритетів, їх збільшення, які можуть бути передбачені, виходячи з фінансового стану держави. Тому я сподіваюся, що буде можливість подати програму уряду в кінці червня, яка і буде передбачати точки росту, драйвери, які будуть розвивати ці точки росту, і відповідно забезпечить економічний ріст економіки України на найближчі принаймні три роки. Дякую.

У мене декілька запитань. Перше – до Міністерства аграрної політики. Скажіть, будь ласка, коли закінчиться безлад в Держгеокадастрі і людям будуть затверджувати документацію не по 800 доларів за гектар, а безкоштовно, як це передбачено законом, а на депутатські звернення будуть давати не відписку, а конкретні відповіді? І коли взагалі у нас закінчиться дерибан земель через Держгеокадастр? Рейдерських захоплень на сьогодні тільки на моєму окрузі вже на 1 тисячу 100 гектарів. Друге питання до Мінкульту. Чи виконаєте ви, пане міністр, обіцянку поїхати до Переяслава та розібратися із ситуацією навколо Переяславського музею НІЕЗ і його директора Лукашевича, якого звинувачують у розкраданні понад 17 мільйонів гривень? І що ви вирішили робити з Вознесенським собором та дзвіницею, які де-факто на сьогоднішній день повністю розвалюються, а це пам'ятки культури? О.М. Міністр Ткаченко зараз у відрядженні з офіційною делегацією в Грузії. Тому я Карандєєва Ростислава, першого заступника, попрошу почати з культури, а потім Тарас Висоцький, перший заступник, відповість на питання Дякую. Доброго дня. Ростислав Карандєєв, перший заступник міністра культури. Інформую вас, що справді тривалий час, вже більше трьох років, порушена кримінальна справа, йде розслідування щодо можливого неправомірного використання бюджетних коштів щодо закупівлі об'єктів власності Національним переяславським заповідником. Наразі слідчі дії ще не завершені, справу до суду не передано. Міністерство виступає третьою стороною і надає всі необхідні документи для того, щоб розслідування завершилося якомога швидше і проходило в об'єктивному руслі. Щодо вашого запитання про об'єкти культурної спадщини, інформую вас, що міністерством реалізується наразі за дорученням Президента України програма "Велика реставрація" як складова програми "Велике будівництво". Визначена перша черга об'єктів, які вже цього року отримають належне державне фінансування: хто на розробку проектно-кошторисної документації, деякі об'єкти – вже навіть на реставраційні роботи. Я обов'язково ваш запит передам своїм колегам і доповім міністру про необхідність звернути увагу на вказані вами об'єкти. Дякую. Доброго дня. Дякую за запитання. З 27 травня 2021 року вступив в дію законопроект 2194. З цієї дати всіма землями сільськогосподарського призначення, а також об'єктами водного фонду та промисловості, окрім де розміщені ДП, розпоряджаються місцеві громади. Також експертиза землевпорядної документації вилучена. Дякую.

Доброго дня! Заремський Максим, 202 округ, Чернівецька область. У мене два питання, які потребують втручання у діяльність. Перше питання. Під час червневого паводку 2020 року завдано шкоди державному газопереходу "Джурів-Банилів" у Вижницькому районі Чернівецької області. До цього часу не відбулося повної і правильної ліквідації даної ситуації, а саме села Банилів та Слобода-Банилів залишаються зовсім без газу. Потрібно додаткове фінансування та державне втручання. І друге питання. Громади гірських районів 202 округу просять розглянути можливість передачі в розпорядження (користування) лісового фонду колишніх лісів АПК, які перебували у власності колективів сільськогосподарських підприємств. Позитивне рішення створить умови для спроможності та самодостатності сільських громад. Дякую. давайте ми опрацюємо це, я не бачу жодних проблем. Тобто в робочому порядку ми готові розглянути це. О.М. Так само по передачі лісового фонду, я також думаю, що в робочому порядку опрацьовано буде і надана відповідь.

Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Ви знаєте, друзі, дуже жаль, що в країні, в якій люди знаходяться за межею бідності, міністр соціальної політики розмовляв майже з пустим парламентом, тому що, мабуть, так парламентарів цікавлять соціальні стандарти та прожитковий мінімум в Україні. Тому моє перше питання. Чи підтримує Міністерство соціальної політики той законопроект, який був нами нещодавно прийнятий, про збільшення прожиткового мінімуму? І друге питання до міністра охорони здоров'я Ляшка. Скажіть, будь ласка, на моїй рідній Сумщині закривається ковідне відділення Конотопської центральної лікарні імені Михайла Давидова. Що це таке? Це що, оптимізація? Яка може бути оптимізація в питаннях здоров'я та життя наших українських громадян? Тому я вас запрошую, по-перше, в місто Конотоп, або можете, наприклад, своїх родичів туди перевезти. Тому що 200 тисяч мешканців Конотопу та конотопської лікарні залишаться в рамках цієї, начебто, оптимізації без допомоги. Дайте відповідь на це питання. Дякую. Дякую за запитання. Стосовно прожиткового мінімуму. Прийняття рішень стосовно того, що прожитковий мінімум має відповідати фактичному, це записано в Програмі дій уряду. І всі, не тільки Міністерство соціальної політики, і Міністерство економіки, і Міністерство фінансів – ми всі будемо будемо працювати над тим, щоб виконати ці такі засади, цей наш обов'язок перед людьми. Тому от моя відповідь, що ми підтримуємо підвищення прожиткового мінімуму. Дякую за запитання. Стосовно ковідних лікарень. Ніхто ніякі лікарні не закриває. Є питання в тому, що є визначена мережа ковідних лікарень і є лікарні, які працюють з основними пакетами. Ми під час реагування на коронавірусну хворобу на два значних спалахи, який був у нас восени 2020 року і навесні 2021 року, збільшили ліжковий фонд для лікування хворих з коронавірусною хворобою відсотків від усього ліжкового фонду, який існує в мережі закладів охорони здоров'я. Для того, щоб надавати і планову медичну допомогу, і планові госпіталізації, і планові операції, нам потрібно зараз скорочувати мережу лікарень лікарень з визначенням саме (не закриттям) закладів, в яких будуть госпіталізуватись хворі на COVID, і відкривати і надавати можливість госпіталізуватись людям з іншими неінфекційними хворобами, а також з іншими неургентними станами. Тому в кожному конкретному випадку ми розглядали і два тижні дискутували з керівниками закладів охорони здоров'я, з департаментами охорони здоров'я і визначили перелік лікарень, в які госпіталізуються на цьому етапі в першій хвилі хворі з коронавірусною з коронавірусною хворобою, а всі інші лікарні повинні сьогодні відновити надання планової медичної допомоги іншим хворим, оскільки в нас є стабілізація, і під ситуацію і ми маємо таку можливість надати медичну допомогу всім, хто її потребує. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Я маю запитання до міністра інфраструктури. Вирішення проблеми, з якою я до вас звертаюся, вже триває більше 10 років і стосується в тому числі співпраці України з Японією. Справа йде про міст через річку Південний Південний Буг в місті Миколаїв, конструювання якого є пріоритетним завданням для Міністерства інфраструктури згідно з Національною транспортною стратегією України та значною інвестицією наших японських партнерів в Україну. Втім Укравтодор ще в минулому році заключив договір з компанією "Інтерпроект" про розробку проекту будівництва мостового переходу через Південний Буг, однак з того часу відсутній реальний прогрес у реалізації даного проекту. У мене є два наступних питання. Коли з боку Міністерства інфраструктури планується презентація проекту будівництва та його обговорення. І друге. Коли почнеться реалізація безпосередньо проекту і коли завершиться будівництво мосту? Дякую. Шановна пані Галина, ми відпрацюємо терміново це питання в черговий раз, але в останній, і дамо вичерпну відповідь. Дякую, шановні колеги. Час для виступів вичерпаний… для запитань вичерпаний. Давайте подякуємо шановним урядовцям за роботу. Дякую. Надійшла заява про перерву із заміною на виступ. Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, на жаль, не встиг поставити запитання до міністра соціальної політики, але це дуже важливо для всієї країни. І діти – це майбутнє України і майбутнє нашої нації, це генофонд нашої держави. Чомусь із 126 закладів оздоровлюючих під час пандемії атестацію пройшло всього-на-всього 25, з 57 закладів оздоровлюючих у Херсонській області – всього 13. Сьогодні депутати від "Нашого краю" колотять в набат. У Чернігівській області, в Ніжині, "Пролісок" також не відкрився, це також оздоровчий заклад. депутати від "Нашого краю" стучатся і до губернатора, і у всі двері до міністерства. Нуль уваги. В Луганській області також не відкрився жодний заклад для оздоровлення дітей під час пандемії. Скажіть, будь ласка, хто-небудь буде займатися в нашій державі дітьми чи ні? Сьогодні саме День вшанування пам'яті дітей, загиблих на Донбасі. Прошу всіх вшанувати хвилиною мовчання дітей, які сьогодні постраждали від війни.

Дякую, шановні колеги. Питання від групи "Довіра" і вимога від Кабміну: негайно втрутитися в ситуацію, і з ковідного фонду не тільки будувати дороги, інфраструктуру - це потрібно, але головне – дбати про майбутнє нашої держави, про дітей. Гроші ковідного фонду направити на атестацію дитячих оздоровчих таборів і дати можливість для відпочинку, для оздоровлення наших українських дітей. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Надійшла ще одна заява про перерву з заміною на виступ. Безугла Мар'яна Володимирівна. Так повелося, що тимчасові слідчі комісії, тимчасові спеціальні комісії створювалися у Верховній Раді, але, на жаль, кожного разу це був інструмент: одна фракція – проти іншої фракції, одне політичне питання – проти іншого політичного питання. Чи є ТСК інструментом парламенту зараз? Чи є це інструмент політичної боротьби, чи це є інструмент опозиції, чи це є інструмент парламентаризму? Може, врешті варто зробити ТСК інструментом парламенту, інструментом розвитку нашого нагляду і контролю, і інструментом того, як парламент має належним чином реагувати на суспільно важливі події? Як ви пам'ятаєте, недавно ми запустили ТСК, яке має розслідувати дії високопосадовців проти України. З цієї трибуни одна із фракцій заявила, що подасть членів ТСК – це була "Батьківщина". Це було, ми чекали, ми не запускали ТСК, ми відтермінували запуск ТСК для того, щоб зробити інструментом парламенту. Ми вели переговори ще з двома фракціями, чекаючи, чекаючи, щоб забезпечити пропорційне представництво в тимчасовій слідчій комісії. На жаль, зараз ситуація розвивалась таким чином, що все ще не готові деякі фракції сприймати ТСК як інструмент парламентаризму, але як голова ТСК я не втрачаю надії. І, будь ласка, закликаю сьогодні подати своїх членів. Якщо ви подаєте, ми відтерміновуємо безпосередньо роботу ТСК і доголосовуємо ваших представників. І відповідно тоді це ТСК буде з максимальним представництвом. Якщо ви не подаєте, що ж, можна зробити висновки, я думаю, громадяни можуть зробити висновки, що саме цікавить і що перше є пріоритет: політична боротьба чи істина. І також з цієї трибуни я хочу зазначити, що в рамках ТСК безпосередньо перша резонансна подія – це буде так зване питання "вагнерівців". Дякую за увагу і чекаю на реальну ТСК парламенту. надійшла пропозиція від всіх депутатських фракцій та груп щодо зміни порядку нашої роботи сьогодні. Шановні колеги, пропонується відмінити перерву з 12:00 до 12:30, скасувати сьогодні "Різне" і наступним чином сьогодні попрацювати: до 12:30 будуть відбуватися голосування, з 12:30 до 13:00 будуть зачитані запити, і після цього пленарне засідання буде закрите. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію.

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-277 Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету. На трибуну запрошується голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Гетманцев Данило Олександрович. Хто буде наполягати на правках? Тоді по таблиці. Тимошенко. Не наполягає. Королевська. КАБАЧЕНКО В.В. Володимир Кабаченко фракція "Батьківщина". Разом з Тимошенко Юлією Володимирівною ми зареєстрували 35 правок, з яких 10 були враховані. На решті ми будемо наполягати зараз під час другого читання, під час розгляду законопроекту в другому читанні. Проблема цього законопроекту полягає в наступному. Він не тільки вводить новий одноразовий податок на активи громадян, але і призводить до фактичної легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. І згідно із проектом закону декларуються активи, набуті за рахунок доходів, прихованих від оподаткування. Ми ж на сьогодні абсолютно всі розуміємо, що умисне ухилення від оподаткування вже карається кримінально, і тому абсолютно всі правки, пов'язані із цією тезою, я буду доповідати під час своїх наступних правок. А правку номер 4 прохання підтримати. Там йдеться про коректну назву законопроекту, ми прибираємо слово "збір" і натомість змінюємо його на "державне мито". Дуже дякую. Ставлю на голосування правку номер 4 Кабаченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. 6 правка, Кабаченко. Правка номер 6, Кабаченко Володимир. За текстом закону слова "одноразовий збір до бюджету" та "одноразовий збір" замінити словами "спеціальне державне мито" у відповідних відмінках. І у цьому ж зв'язку внести відповідні зміни до Декрету Кабміну "Про державне мито". Друга складова цієї поправки: слова "одноразова спеціальна добровільна декларація" замінити словами "спеціальна декларація" у відповідних відмінках. Чому саме так? Тому що ми зараз не говоримо про добровільне декларування. Жодного разу у тексті законопроекту не зустрічається слово "добровільно" як юридичний факт. тому, коли ми говоримо… ми ж всі знаємо "як корабель назвеш, так він і попливе". Ми маємо дуже правильно, дуже чітко використовувати абсолютно всі терміни в цьому законопроекті. Я прошу підтримати цю правку номер 6. Дякую.

За-77 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 8. Кабаченко. За текстом пункту 14.1 слова "одноразове спеціальне добровільне декларування" замінити словами "спеціальне декларування". Ще раз, закон передбачає не одноразове подання декларації, в законі відсутні будь-які терміни, які були граничними для подання або однієї, або двох, або трьох декларацій, або будь-яку кількість. Закон також чітко не говорить, що саме одноразово ця декларація має подаватися, і тому ми маємо знову ж таки коректно і правильно використовувати юридичні терміни. Дуже дякую. Правку, прохання, підтримати. Ставлю на голосування правку номер 7 Кабаченка, комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 11:22:43 За-77 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 8. Кабаченко. На відміну від попередніх трьох правок, які більш несуть технічний характер, ця правка, вона є дуже важливою. Абсолютно незрозуміло, чому комітет її не підтримав, тому що саме ця правка, вона розширює перелік об'єктів декларування. Що прописано наразі в тексті законопроекту? Що декларуванню підлягають грошові активи фізичної особи, майно, майнові права. Ми ж пропонуємо додати: "а також інші активи, що були придбані за такі кошти з ухиленням від оподаткування". Дуже дякую. Правку прохання підтримати. Ставлю на голосування правку номер 7 Кабаченка, комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-73 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Фролов, не наполягає. 12 правка, Кабаченко. 11:23:59 КАБАЧЕНКО В.В. Зміни вносяться з метою узгодження з термінологією Закону України "Про валюту і валютні операції". Знову ж таки правка про правильне використання термінів. Ми пропонуємо додати: "пам'ятні банкноти та монети (кома), не виведені з офіційного обігу". Саме так прописано в Законі України "Про валюту і валютні операції". Електронні гроші допущені до обігу в Україні. Наразі в тексті законопроекту просто прописано "електронні гроші", але є різні електронні гроші, і абсолютно не кожні з них на сьогодні офіційно зареєстровані на території України. Правку прошу підтримати, голову прошу дослухатися до цієї правки, тому що вона просто приводить термінологію до діючого Закону України "Про валюту і валютні операції". Дуже дякую. Правку прохання підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 12 Кабаченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-81 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Железняк не наполягає. Фролов. Ніколаєнко, 18 правка. Шановні колеги! Ніколаєнко, фракція "Батьківщина". У мене буде 9, здається, правок до цього законопроекту. Але я хочу взагалі звернути увагу на те, що цей законопроект є дискримінаційним. І порівняно з усіма, хто сидить у цьому залі, кому держава дозволила задекларувати в рамках своєї електронної декларації готівку, громадянам України, які згідно цього законопроекту будуть декларуватися, таке декларування заборонено. Тому моя правка полягає в тому, що цим законом потрібно передбачити громадянам України, як і всім можновладцям, включаючи Президента і всіх депутатів, декларувати готівку, не заставляючи їх нести в українські банки, і підняти поріг цього декларування з 400 тисяч гривень до 1,5 мільйона. Це коректно і це точно принаймні їх приблизить до тих небожителів, які собі визначили інші правила життя, ніж зараз намагаються зробити громадянам. Тому прошу підтримати цю правку і дозволити їм декларувати також готівку... Ставлю на голосування правку номер 18 Ніколаєнка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-96 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 21 правка, Кабаченко. Дякую. Взагалі амністію капіталів проводили десятки країн у різні роки, а деякі з цих країн навіть проводили багаторазово амністію капіталів. Маємо як успішні, так і абсолютно провальні приклади. Успішні приклади були виключно в країнах із так званим непрямим оподаткуванням, тобто різницею між офіційними доходами особи та понесеними нею витратами за визначений період. Україні сьогодні відсутнє непряме оподаткування, і тому Україна повторить той самий досвід, який був і у Грузії, коли також була введена амністія на оподаткування і лише 8 осіб скористалися шансом оподаткувати своє майно. По суті правки номер 21. За текстом підрозділу 9.4 слова "одноразове спеціальне добровільне декларування" замінити словами "спеціальне декларування" у відповідних відмінках. Я вже до цього пояснював логіку цієї правки. Прохання її підтримати. Дякую. Ставиться на голосування 21 поправка, народні депутати Тимошенко і Кабаченко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна поправка 23. Кабаченко, будь ласка. Технічна правка, яка надає більш чітке і коректне визначення – а що саме означає "спеціальна декларація". Взагалі нічого змістовно ця правка не змінює, а змінює саме формулювання, тобто вона дає більш чітке правове визначення, щоб у майбутньому не було різного тлумачення терміну "спеціальна декларація". Правку, прохання, підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 23 поправку народних депутатів Тимошенко і Кабаченка. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Наступна поправка Дякую. Також зміна формулювання, зміст норми залишається таким самим. У частині першій підрозділу 9.4 слова "та (або) які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи" замінити словами "та які не були задекларовані або не відображені в обов'язковій податковій звітності з порушенням податкового законодавства України". Більш чітке формулювання цієї ж самої норми. Прохання підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 26 поправку. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Врахована частково. Мамка, 29 правка. Шановні народні депутати, дійсно, спочатку цей законопроект був презентований як нульове декларування, потім – амністія. А на даний час ми розглядаємо в залі, друге читання, зверніть увагу, добровільне одноразове декларування. Але по суті, якщо добровільне, то повинно бути щось і примусове, що стосується цього суб'єкта. Примусового ніхто не бачив у залі законопроекту? Не бачив. Цим законопроектом не те що держава не здобуде ніякого ефекту, а вона просто отримає законопроект, який не буде працювати в цій державі. Моя правка каже про наступне, вона врахована частково, і включені мої дати: це з 1 вересня цього року до наступного 1 вересня 2022 року. Для того щоб все-таки змінити ті дати, які включені, Ставиться на голосування 29 поправка народного депутата Мамки. Хочу нагадати, що вона врахована частково. Народний депутат просить врахувати її повністю. Тому комітет наполягає залишити врахованою частково. Ставлю пропозицію народного депутата. Прошу визначатись та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Тимошенко, 38 правка. Железняк, яка правка? 31-а?

в чому логіка вступу в дію. У нас зараз закладено, що декларація почнеться з 1 вересня 2021 року. Чому ми обрали таку дату? Тому що це дата, коли повинно запрацювати Бюро економічної безпеки. Але ми бачимо, як сильно зараз податкова міліція хоче просто змінити вивіску і зайти повністю в повному складі в цей орган. Ми бачимо, як Кабінет Міністрів дуже часто змінює своє рішення: або підпорядковує його Міністерству фінансів, а потім до себе. Саме тому для того, щоб забезпечити і уникнути таких ризиків, є пропозиція перенести на рік і почати декларування не з 21-го року, а з 22-го року, коли ми будемо всі впевнені, що Бюро економічної безпеки запрацювало. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 31 правку Железняка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-113 Рішення не прийнято. Правка відхилена. 38 правка, Кабаченко. Дякую. Володимир Кабаченко, фракція "Батьківщина". Пропонується змінити термін "збір з одноразового спеціального добровільного декларування" на термін "спеціальне державне мито". І надати знову ж таки більш чітке визначення, а що саме означає спеціальне державне мито. "Це податок, сума якого самостійно розраховується декларантом з вартості активів, включених до спеціальної декларації, за ставками, визначеними цим підрозділом. Сплата спеціального державного мита є передумовою добровільного декларування активів. Сума сплаченого державного мита відображається декларантом в спеціальній декларації". Правку прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 38 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. 39 правка, Кабаченко. Правка стосується вдосконалення переліку суб'єктів декларування. І саме з цієї правки у нас була палка дискусія із головою податкового комітету. Запропоновані зміни встановлюють, що спеціальним декларуванням можуть скористуватись будь-які громадяни України, у тому числі що перебувають за її кордонами, а також іноземці щодо доходів, отриманих в Україні. Важлива правка. Прохання підтримати. Ставлю на голосування 39 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. 42 правка, Кабаченко. Дякую за увагу. Володимир Кабаченко, фракція "Батьківщина". Абзац другий частини третьої приводиться у відповідність до норм Цивільного кодексу України та Сімейного кодексу. Ця правка надає можливість малолітнім та неповнолітнім особам подавати таку декларацію, хоча і не особисто. Тобто ми говоримо про можливість додання декларацій дітьми за згодою батьків. Дуже дякую. Ставлю на голосування 43 правку. Прошу визначатися та голосувати.

Шановний доповідачу, шановні народні депутати! Моя правка 43, вона по суті відхилена, тільки я не розумію чому. Вона слово-в-слово повністю дублює той текст, який внесений до другого читання, який каже, що особи, які станом на дату початку періоду одноразового спеціального добровільного декларування є малолітніми, неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків), або є особами, дієздатність яких обмежена, і над такими особами встановлена опіка або піклування. Вона один-в-один з текстом, по тексту врахована, а в таблиці вона відхилена. Прошу поставити її на голосування. Ставлю на голосування 42 правку. Прошу визначатися та голосувати.

Абзац третій частини три, з одного боку, посилює юридичну відповідальність публічних осіб, а з іншого боку, надає стимул для добровільного декларування доходів. Тобто ця правка про надання можливості публічним особам також скористатися дією цього закону та подавати спеціальні декларації. Правку прохання підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 46-у Кабаченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Наступна правка Мамка, 47-а. Своєю правкою в законі я пропоную все-таки розширити і вказати, які закони і які кандидати згідно яких законів подавали декларації, але на посади не зайшли, не були призначені, але вони подавали декларацію кандидата. Я пропоную, що з 1 січня зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування у порядку, встановленому цим законом. В цьому законопроекті просто прописано "законом". Яким законом, яким чином? Чи всі декларанти, не всі, якщо кандидат декілька разів подавав декларацію? Я думаю, що необхідно все-таки внормувати, розширити, провести уточнення, і тоді буде більш зрозуміло, хоч що ми маємо на увазі у цьому недолугому законі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 47 правку Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Ви знаєте, що попередніми законами звільнили від оподаткування доходи фізичних осіб у вигляді доходів у грошовій або іншій майновій формі, отримані внаслідок припинення іноземної юридичної особи або іноземного утворення. Тобто і грошові кошти, і майнові майнові інші активи. У нас же в цьому проекті закону для середнього класу передбачено пункт 10, який говорить: якщо ви не декларували, то у вас є такий-то перелік майна (одна квартира або один будинок з певною площею, один автомобіль і так далі). Я пропоную виключити цей підпункт, посилання на пункт 10, тому що це активи, які зареєстровані в Україні і на які особа має абсолютно законне право. Чому хтось вирішив, чи то Президент, чи ще хтось, що в нього має бути тільки одна квартира і не може бути... ГОЛОВУЮЧИЙ. Готові голосувати? 52 правка Южаніної. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 11:42:23

За-87 Рішення не прийнято. 53 правка, Южаніна. 11:42:27 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, щодо цієї поправки. В цьому абзаці говориться про те, що у фізичної особи відсутні об'єкти, з яких не сплачені податки, і тоді у контролюючого органу виникає право на перевірку і донарахування податку. І я хочу, щоб для цього спеціального декларування була застосована базова норма, стаття 102 Податкового кодексу про те, що не може бути перевірка здійснена більше ніж за 1095 днів. Зараз норма закону виглядає так, що щодо любих активів, якщо вони були навіть придбані раніше, ніж 1095 днів, податковий орган може запитати, де ти взяв. Під час обговорення на комітеті якраз це і стало зрозуміло, тому що, якщо члени комітету підтримували, ще підтримували це положення, що тільки 1095 днів, податкова і інші якраз – ні. Бо для них важливо спитати у людей за любий період часу, де вони взяли ці активи, а це буде стосуватися саме середнього класу України. Багатих Зеленський разом з головою комітету вже… Ставлю на голосування 53 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-85 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 54-а, Кабаченко. Правка 54. Абзац четвертий, частину третю підрозділу 9.4 викласти в такій редакції: "Особи, які мають право скористатися правом на спеціальне декларування активів, але не скористалися ним у зазначений цим підрозділом строк, вважаються такими, що не мають активів, прихованих від оподаткування, або які мають активи, склад та обсяг яких не перевищують межі, визначені в пункті 10 цього підрозділу". Тобто ця правка говорить про зміну підходу з "повідомили орган про відсутність активів" на "вважаються такими, що не мають активів". Правку прохання підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 54 правку Кабаченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

я ще раз хочу звернути увагу своїх колег про те, що є дискримінація цим законом пересічних українців порівняно з тими, хто подавав декларації як державні службовці чи народні депутати. Нам з вами дозволено декларувати готівку, і ніхто не зобов'язує вас нести її до банку. А пересічним українцям, яким пропонується зараз це зробити декларування, якщо їх сума готівки перевищує 400 тисяч гривень, вони її мають принести в український банк. І, по-перше, ми не даємо жодних гарантій, що цей банк не збанкрутує, а потім він зможе забрати цю готівку. Друге: знову ж таки, ніхто не буде компенсувати тим заробітчанам, які заробили чи 20, чи 30 за все життя бодай тисяч доларів, що ці гроші будуть не втрачені в банківській Тому пропоную підняти до 1,5 мільйона. Дякую. За-98 Рішення не прийнято. Чорний, не наполягає. Железняк, Янченко, Приходько. НІКОЛАЄНКО А.І. Колеги, я розумію, що всі звикли нажимати жовту кнопку. Подумайте, вам треба буде пояснювати людям потім, чому ви собі дозволяєте декларувати готівку і не несете а люди мають принести і поміняти долари, які хтось поїхав в Польщу чи в Італію, заробив 20 чи 30 тисяч доларів, так, не сплатив з них додатки, привіз їх додому. І цим законом ви кажете6 шановний, бери міняй їх на гривні, неси в банк і заплати, крім тих 5 відсотків, які за цим законом передбачені, щоб потім, якщо ти хочеш забрати їх назад, тому що не довіряєш банківській системі України, ще відсоток за зняття і втрать на обмінному курсі. Тому моя правка про те, щоб прибрати закону, що не можна декларувати готівкові кошти, які знаходяться в громадян України. Це про середній клас, про його залишки і про заробітчан, які заробляють не в Україні, тому що тут заробити не можуть. Прошу підтримати.

Шановні колеги, всі можуть, скориставшись податковою амністією, легалізувати готівку, але для цього треба покласти в банк, не треба міняти на гривні, треба покласти в банк в тій валюті, яка вона є. І я ще дуже прошу не плутати ті електронні декларації, які подаються нами з вами і не звільняють нас від відповідальності за ухилення від оподаткування, з декларацією добровільною, яка подається в межах податкової амністії. Це абсолютно різні відносини і абсолютно різні речі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 78 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. 75 правка, Чорний. Шановні колеги, прошу хвилинку уваги! Правка 75, вона дозволяє громадянам декларувати готівкові кошти без внесення їх на спецрахунки. Я маю дуже великий сумнів, що громадяни після прийняття даного закону всі підуть до банків і будуть відкривати ці спецрахунки. По-перше, яке завдання цим законом ми ставимо: контролювати гроші громадян або наповнити бюджет? Якщо наповнити бюджет, то давайте дозволимо людям декларувати готівку, це по-перше. І, по-друге, давайте згадаємо, що депутати, коли подавали свої нульові декларації, вони також вказували там готівку і жодних спецрахунків і жодних відсотків вони не сплачували. Деякі депутати, які зараз знаходяться в залі, показали по декілька мільярдів гривень своєї готівки. То давайте вирівняємо громадян та просто чиновників в тому, щоб вони могли декларувати цю готівку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 75 Чорного. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-163 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

а слова "одноразове спеціальне добровільне декларування" відповідно замінити словами "спеціальне декларування" у відповідних відмінках. Логіку цих поправок ми з вами обговорювали раніше. Прохання підтримати. Дякую за увагу. Ставлю на голосування 80 правку. Прошу визначатися та голосувати. За-97 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 87, Кабаченко.

У 97 правці йдеться про дві дуже важливих речі. По-перше, це можливість проведення конвертації валюти для здійснення сплати мита. І по-друге, це уточнення щодо переліку документів, які підтверджують ціну активу. Вони надають більш чітке визначення щодо термінів, вони анулюють правову невизначеність у тексті цієї правки. Прошу її підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 97 правку, комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 100 правка, Кабаченко. Дякую. В абзаці сьомому пункту 6.1. частини шостої підрозділу 9.4. слова "є податковою інформацією" замінити словами "є інформацією, яка підпадає під дію Закону України "Про захист персональних даних". Тобто йдеться про захист інформації, що вказується у спеціальній декларації, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Дякую за увагу. Прохання підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 100. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 107, Кабаченка. У 107 правці йдеться про виключення положення, що близькі особи публічних осіб не мають права подавати знеособлені декларації. Правками до цього комітет підтримав, що знеособлені декларації не можуть бути віднесені під дію цього законопроекту. Тобто це є логічним продовженням тих правок, які комітет вже підтримав. Дуже дякую. Прохання підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 107 правку. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-84 Рішення не прийнято. 108 правка, Мамка. 11:54:31 МАМКА Г.М. Шановні народні депутати, я буду говорити тоді більше до закону, а потім в кінці поправки. Хочу звернути увагу, що любий громадянин України на даний час без цього закону має право подати декларацію і включити всі свої активи, в тому числі і грошові кошти, не пояснюючи, де він взяв, і сплачувати 5, 7, 9 відсотків. От має право, даже суб'єктом для перевірки не буде! Для цього є правоохоронні органи, які, якщо є підстави, вносять відомості до ЄРДР, проводять розслідування, після цього встановлюють суму щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Закон передбачив про звільнення: якщо особа в рамках доказаного заплатить гроші в бюджет, вона звільняється від відповідальності. Цією правкою я прошу включити в тіло закону, Закону України "Про запобігання корупції", який є свіжим, який є новий, його необхідно розшифрувати і уточнити. Ставлю на голосування 108 правку Мамки. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. 126 правка, Кабаченко. Володимир Кабаченко, фракція "Батьківщина". За текстом частини сьомої підрозділу 9.4. слова "збір з одноразового спеціального добровільного декларування" замінити словами "спеціальне мито" у відповідних відмінках. Взагалі збір носить адміністративний характер, наприклад туристичний збір, ми не можемо податок називати "збором". Тому ця правка є абсолютно логічною, вона кореспондується з логікою цього законопроекту. Прохання її підтримати. Дякую. Ставлю на голосування правку 126 Кабаченка. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

Володимир Кабаченко, фракція "Батьківщина". Цією правкою пропонується вказувати ринкову вартість активу на час подання декларації, а не номінальну вартість на час придбання активу. Логічно, однак це ускладнює процес, бо потрібно проводити оцінку цього майна. І, по-друге, ця правка включає перерахунок вартості банківських металів, якщо актив купувався з вказанням кількості банківських металів. Дуже дякую. Правку прохання підтримати. Ставлю на голосування 128 правку Кабаченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. 133-я, Кабаченко. До всього ми вже викреслили "знеособлення декларації" із тексту законопроекту. Ця ж правка є логічним продовженням норми про знеособлення декларації, і вона виключає положення про самостійну оцінку вартості активів та положень щодо знеособлення декларації. Якщо ми не приймемо з вами цю правку, то закон буде розбалансований. Дуже дякую за увагу. Прохання підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 133-ю Кабаченка. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. 135-а, Ніколаєнко. Ніколаєнко, фракція "Батьківщина". Отже, колеги, ця правка про дещо інше. Це правка до пункту 7.2, яка складається з двох частин. В першій частині додати підпункт "є", тим самим дозволити все-таки людям декларувати готівку, а друга, щоб у випадку розміщення цієї готівки в банку, щоб це був "Державний ощадний банк України". Тому що сьогодні таким чином ми робимо так, щоб держава гарантувала максимально ці кошти, тому що, слава богу, уряд ще не скасував стовідсоткове покриття державою вкладів в Ощадному банку України. Тому прошу підтримати. І якщо вже ви хочете так, щоб громадяни дістали з-під матраців свої гроші і занесли в банківську систему України, хай держава бере на себе гарантії повернення цих коштів, якщо щось трапиться. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 135 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Наступна правка 140, Кабаченко. Кабаченко Володимир, фракція "Батьківщина". Ця правка встановлює фіксований розмір ставки у 5 відсотків для всіх активів. Для цього в частині восьмій підрозділ 9.4 абзац перший викласти в такій редакції: "Сума спеціального мита становить 5 відсотків від вартості задекларованого майна, якщо інше не встановлено цим підрозділом". Підпункти 8.1, 8.3 виключити. Дякую за увагу. Прохання підтримати. Ставлю на голосування 140 правку Кабаченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. 143 правка, Чорний. Шановні колеги, правка 143. Пропоную зменшити відсоткову ставку, що застосовуватиметься при одноразовому добровільному декларуванні, для активів, які знаходяться в Україні, з 5 за мету збільшити надходження до державного бюджету і збільшити кількість людей, які задекларували вперше свої активи, то треба збільшити можливість для цих людей і збільшити кількість людей, які будуть хотіти задекларуватися. Тому пропоную з 5-ти до 3-х, щоб збільшити коло людей, бажаючих декларуватися. Дякую. Ставлю на голосування правку 143 Чорного. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-135 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 144-а. Не наполягаєте? НІКОЛАЄНКО А.І. Ніколаєнко, фракція "Батьківщина". Я із задоволенням передав би своєму колезі Чорному можливість озвучувати мої правки, тому що вони по одній суті, але його набирають дещо більше, тому що частина "слуг народу" більше довіряє своїм одноплемінникам. Але, друзі, я вже не буду по суті правки, я скажу про закон. Закон взагалі був направлений про те, щоб повернути мільярди, виведені з України легальним бізнесом в рамках ухиляння від податків (це була ідея закону) і наповнити бюджет України. В що він перетворився? Він перетворився у закон про додаткове оподаткування середнього класу українців, які залишились, та заробітчан, які, заробивши гроші за кордоном, привезли їх і не задекларували. Подумайте, чи потрібен вам такий закон і чи ви хочете, щоб всі заробітчани і середній клас вам додатково передавали привіти. У мене все. Можете не підтримувати і надалі. Ставлю на голосування 149 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-113 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

що деякі держави запускали нульове декларування для того, щоб всі, зверніть увагу, всі громадяни подали декларацію щодо майна, коштів, всіх інших речей, які цінні є, визначені критерієм, після цього уже держава мала точку відліку щодо контролю щодо незаконного збагачення, щодо привласнення і збагачення і все інше, тоді наступала відповідальність. У нас декларування чомусь дивним чином йде: або держслужба, на даний час – добровільне одноразове декларування, - але все рівно кінці з кінцями не зведемо і все рівно вийдемо на нульове декларування. Давайте знизимо ставку декларування, уже якщо є, для нерезидентів з 9 відсотків на 7. Чим менша буде ставка, тим більше буде осіб користуватися цієї послугою. ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Шановний колего, дякую за вашу пропозицію і раджу вам скористатися вашою ж порадою уважно читати текст закону. На перші півроку дії податкової амністії для іноземних активів ми встановили ставку, пропонуємо ставку 7 на друге півріччя – 9 відсотків. Таким чином, ваша правка врахована фактично. Але відповідно до Регламенту тут вона відображена як відхилена. Тут відображена як відхилена, бо інший трошки текст технічно. Я ставлю на голосування 156 поправку народного депутата Мамки Григорія Миколайовича. Комітет пропонує відхилити, як ми вже почули від Григорія Миколайовича. Тому прошу визначатись та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Наступна поправка 157, Ніколаєнко. Отже, колеги, я пропоную урівняти, скільки людина має сплачувати за гроші, які знаходяться в Україні і не в Україні. Пояснюю на простому прикладі. Галина Іванівна з Волинської області їде працює в Польщі, влаштувалась там медсестрою. Відкрила рахунок в банку, поклала туди кошти. І потім, коли вона хоче задекларувати, їй кажуть: а якщо вони у тебе в польському банку лежать… Вона хотіла б тут працювати, тут їй просто не платять або наражають на загрозу COVID, або все інше, ви знаєте, що відбувається в медицині. Кажуть: ні, якщо твої кошти там, заплати 7 Якщо ти їх привезеш в Україну в торбі, поклади в банк, заплати 5 відсотків. Моя правка про те, щоб урівняти 5 відсотків і в Україні і поза межами. Дякую. Шановний колего, дуже така цікава історія про людину-заробітчанку, яка поклала гроші в банк за кордоном. Але це трошки про інше. Це про те, що ми хочемо і наполягаємо, що однією з цілей цієї амністії є повернення тих коштів, які були виведені за кордон і зараз там перебувають у наших резидентів. Для цього, для коштів, які залишаються за кордоном, ставка 7 або 9 відсотків. Для коштів, які вони повернуть в Україну і задекларують від 5 відсотків, ставка 5 відповідно відсотків. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви показали люкс, це означає, що я не ставлю цю… Ставлю, да? Добре. Я ставлю на голосування 157 поправку народного депутата Ніколаєнка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. Наступна поправка

Отже, я розумію благу мету повернути кошти середнього класу заробітчан в Україну, яких дуже має злякати ця різниця між 5 і 7 відсотків. Але, на превеликий жаль, вся податкова система України, система безпеки в Україні, система охорони здоров'я в Україні така, що ці люди, на превеликий жаль, ще залишаючись громадянами України, проголосували ногами і поїхали звідси. Так от, якщо ми будемо створювати додаткові проблеми для цих громадян і не стимулювати їх принаймні сплачувати і легалізуватися в Україні, вони просто будуть виходити ще і з українського громадянства. І потім я хочу подивитися, чим ви будете наповнювати економіку, для кого ваш Прем'єр буде створювати фіктивні 500 тисяч робочих місць. не підтримувати. Дякую. Не наполягаю на правці. Шановні народні депутати, от дуже приємно чути, що хтось щось не читає, але коли в таблиці відхилено, а доповідач розказує, що вона і врахована вроді би, да, але значення слова "відхилено" не змінюється, тоді є проблема. Проблема в чомусь зарита глибше. На мою думку, цей закон не буде працювати, якщо ми не почуємо і статистику, ті обґрунтування, що ми хочемо добитися цим законопроектом. Перше. На мою думку, по-перше, це закон, який пишеться під когось, комусь щось хочеться зробити, необхідно просто сказати, кому це вигідно. Чому? Тому що ми вроде би і все знаємо: і хто куди гроші вивів, і де вони знаходяться, і яка їх кількість, і маємо правоохоронні органи, і маємо і ухилення від сплати податків, і легалізацію коштів (209-а), здобутих злочинним шляхом, але не більше. Прошу свою правку поставити на... Ставлю на голосування 170 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. 12:10:52 За-72 Рішення не прийнято. 178 правка. Ніколаєнко, фракція "Батьківщина". Отже, колеги, давайте спробуємо ще раз, може, вийде. Пропоную, якщо вже так сильно хочеться забрати гроші у середнього класу в банки, для того щоб вони задекларували, щоб цим банком був не приватний банк когось із відомих нам особистостей чи іноземний банк, щоб це був український "Державний ощадний банк", в якому держава Україна гарантує вкладникам повернення коштів у випадку, якщо щось трапиться. Що поганого в цій правці? Підтримайте, будь ласка. Дякую. Ставлю на голосування 215 правку Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні народні депутати, цей законопроект, який може стати законом, все рівно розширює ті можливості для приватного сектору приватних банків. Це, з одного боку, дуже добре. Але він не покладає відповідальності приватних банків за збереження цього майна, яке по суті вже обліковано, сплачено третій раз чи четвертий раз податки, що захотіла держава. Моя правка каже про зміну в одному слові. Необхідно державі, якщо вона хоче, щоб їй довіряли громадяни України (тільки сила держави тоді, коли громадянин України довіряє державі, а не приватному сектору), включити одне слово - "державні банки". Пріоритети держави повинні бути в державних банках, ніяких не в цих банках… Ставлю на голосування правку номер 182 Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. 184 правка Мамки. Шановні народні депутати, необхідно ж трохи все-таки визначати пріоритети. От який закон ми приймемо, точно так він і буде виконуватися. Згадайте, 5 років назад під брендом Гонтаревої був "банкопад" називаємий, всі банки поліквідували, Закон про банки ввели, уже оскаржити нічого не повинні ми і громадяни України, в тому числі й банкіри не мають права. А на даний час ми знову ж йдемо на ті ж самі граблі: знову приватні банки, знову без гарантій, абсолютно нічого. Необхідно все-таки державі, якщо вона дає якусь опцію, хтось щось зранку придумав: здайте гроші, з яких ви заплатите податки в дохід держави, а ми їх ще і охороняти не будемо. Це не опція, це просто збагачення і афера на рівні держави. Підтримайте мою правку. Категорію державних банків ставимо в пріоритети, і буде відповідальність перед громадянами держави. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 184 правку Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

ми робимо і повноваження банків: де банк розміщує кошти, на яких фондах, куди вони ідуть і все інше. Але зміни до Закону "Про банки і банківську діяльність", їх не існує. Вони будуть користуватися тими повноваженнями, тими функційними обов'язками і тим Господарським кодексом, всіма іншими, і Податковим, які на даний час існують. Чому і моя була правка про те, що якщо змінювати систему банківську, це одна історія. І кому необхідно громадянам, і в тому числі учасникам добровільного спеціального декларування, довіряти державі тільки в особі державних банків. Тому що всі банки, максимум, там більше 30 відсотків з іноземним капіталом. Ми будемо гроші дотягувати з-за кордону і вкладати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 186 правку Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-82 Рішення не прийнято. Наступна правка… Ніна Петрівна, наполягаєте? Пушкаренко, відійдіть, будь ласка. 192 правка. 12:16:40 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні українці, зараз більше звертаюсь до вас, щоб всі розуміли: ті, хто не подасть цю декларацію, за визначенням пана Зеленського, можуть мати тільки певний перелік активів. Тобто Зеленський вважає, що все майно, яке у вас є і зареєстровано в державних реєстрах, воно не підтверджене грошима, з яких сплачені податки. Підтвердженим будуть вважатися лише квартири загальною площею не більше 120 квадратних метрів, будинки – 240 квадратних метрів, 1 автомобіль і активи інші, тобто золоті прикраси і все інше, на 400 тисяч гривень. З яких це пір вирішує Президент, що придбані активи, які зареєстровані, ще раз повторюю, офіційно в Україні, придбались за кошти, з яких не сплачені податки? До вас, дійсно, можуть в любий момент прийти і запитати: поясніть, будь ласка, де ви взяли гроші для придбання цих активів. Чи це ви будете йти на…

За-87 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Мамка, 198 правка. Шановні народні депутати, якщо уже держава дає таку опцію, про яку пояснити не можуть, а хочуть збільшити навантаження на надходження бюджету, я все-таки за те, що ми не повинні ставити критерії мінімальні, які не підпадають щодо добровільного декларування. Цим законом поставлений критерій 400 тисяч гривень. Всі ж знають збільшення пенсій на 1 гривню в рік? Всі знають. Прожитковий мінімум на 20 гривень, інфляція на 20 відсотків. Всі ж ми розуміємо, да, що ці 400 тисяч гривень рівно через рік будуть уже в еквіваленті щодо покупки і перетворення в товар на 800 тисяч. Ну надо прибирати цю межу або її збільшувати і давати все-таки більш пільгові умови особам, які хочуть скористуватися таким недолугим законом з меншими чи з більшими критеріями.

За-73 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Наступна правка Ніколаєнка, 202-а. Дякую. Ніколаєнко фракція "Батьківщина". Остання правка на сьогодні моя по цьому закону. Отже, вже прозвучала від багатьох колег пропозиція про те, що потрібно піднімати мінімальний поріг, сьогодні він законом визначений як 400 тисяч гривень, який не оподатковується. Ми пропонуємо, що, враховуючи обмінні курси сьогодні, що багато з грошей тих людей, які ви хочете залучити, це не гроші великих олігархів чи великого бізнесу, а це гроші середнього класу і заробітчан, що 15 тисяч доларів – за сьогоднішнім курсом це дуже невелика сума. ми пропонуємо, щоб до неоподатковуваного мінімуму, який так хоче залучити пан Гетманцев до себе в бюджет, підняти до півтора мільйона, і це буде більш справедливо, принаймні до тих людей, які змогли заробити ці кошти в такі складні часи з такою податковою системою. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку 202 Ніколаєнка. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-95 Рішення не прийнято. Князевич. Не наполягає. Мамка, 208-а.

тому що її не існує. Правка каже про одне, про те, що житлову квартиру загальною площею, яка не перевищує 120 квадратних метрів, цей закон дозволяє добровільно не декларувати. Але на нерухомому ринку квартири всі 121 квадрат, 121,2 по по фактичному обстеженню, особа придбала 120 квадратів, 119, а фактично получилося 121 квадратний метр, і таких дуже багато. Давайте збільшимо на 30 метрів для того, щоб було 150 квадратних метрів, і тоді нехай визначають. Ставлю на голосування 208 правку Мамки. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

Законопроектом пропонується житловий будинок, який зареєстрований у встановленому порядку в Україні, загальною площею, яка не перевищує 240 квадратних метрів, або житловий будинок незавершеного… 240 квадратних метрів. Я розумію натхнення авторів про те, щоб зменшити якусь кількість, ні, я ні разу не почув: а) яка тут категорія людей крала гроші, їх складувала в себе в підвалі, і держава дає таку опцію, щоб вони легалізувалися і побудували будинок, зверніть увагу, нежитлової площі 240 квадратних метрів, а загальною площею 240 квадратних метрів. Це питання буде до середнього класу. Я пропоную збільшити хоча до 300 квадратних… Ставлю на голосування 212 правку Мамки. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 215 правка, Мамки. Я не розумію, чому об'єкти нежитлової нерухомості, які, по суті, повинні бути добровільно задекларовані, мають 60 квадратних метрів. Тобто, якщо у вас є маленький магазин, кіоск, ви повинні його декларувати. Але, ви рахуєте, це правильно - 60 квадратів? А квартиру в 120 ми не повинні добровільно декларувати, а будинок 240 – теж. Так ми кого давимо? Кого ми давимо: ФОПів? ФОПів. Ну, необхідно критерії відпрацьовувати для всіх. Якщо ми вже приймаємо таке рішення, то воно повинно бути збалансоване, пріоритети ставити на пільгах, які для власного використання тими особами, які незаконно здобували кошти, і ті, які проводять підприємницьку діяльність, 60 квадратів ми повинні декларувати. Пропоную... Ставлю на голосування 215 правку Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Мамка, 270 правка. щодо цього законопроекту. Ну повірте, давайте внесемо в "Перехідні положення", що якщо хтось не буде виконувати цей закон і не буде збільшення до бюджету, хтось повинен відповідати: або автор шизофренічного законопроекту, або керівник комітету, або народні депутати. Ну, закони надо для людей, для того, щоб вони оберігали їх правовідносини. Якщо правовідносини не порушуються, то закону не потрібно. Ми замінюємо роботу правоохоронних органів недолугими законами. Цей закон не дасть ніякого сенсу ні для правоохоронців, ні для громадян України, а тим паче для збільшення бюджету. Прошу поставити правку на голосування. Ставлю на голосування 270 правку Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. 311 правка Мамки.

Правка 273. Даною правкою пропонується доповнити статтю Податкового кодексу наступним:

Прошу поставити на голосування, 273-я.

За-78 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка

внести зміну і визначити, якщо вже пріоритети відпрацювала держава, уже дає додаткову опцію, уже ви погоджені, уже просто аби був закон, який не буде діяти, уже дайте цей пріоритет щодо зберігання цих коштів державним банкам. Люди ще хоч якось піднімуть довіру до державних установ, до державних банків, до самої держави і хоч трохи збільшать виконання цього недолугого закону. Прошу вас, народні депутати, проголосувати за зміну в цій статті і включення одного слова, обрання державної позиції, державних пріоритетів, а саме... Ставлю на голосування 311 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Шановні колеги, переходимо до оголошення запитів. оголошення, після цього будуть запити, і 8 з них потребують голосування, тому що вони направляються до Президента держави. Руслан Олексійович. 12:31:01 СТЕФАНЧУК Р.О. Шановні колеги, відповідно до статті 60 зі значком прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Україна – Кувейт: дружність, повага, взаємодія". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Ковальова Олександра Івановича. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Костянтинівна Кондратюк. Дякую. Шановні народні депутати, протягом календарного тижня внесено 117 депутатських запитів. З них: до Президента України – до органів Верховної Ради – зовсім немає, до Кабінету Міністрів – 33, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування – 55, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності – 21. З минулих пленарних тижнів не оголошеними залишилися 82 депутатських запити. Всього для оголошення внесено 199 депутатських запитів. Шановні народні депутати, переходимо до запитів до Президента України. Отже, ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Гео Лероса до Президента України про введення персональних санкцій проти ТОВ "Квартал 95", його власників та бенефіціарів за продаж прав на трансляцію франшизи програми "Ліга сміху", серіалів "Родичі", "Папік" та серіалу "100 000 хвилин разом", прем'єра якого запланована на 7 червня 21-го року на російському каналі "СТС", який з травня 20-го року у санкційних списках Ради національної безпеки і оборони України, що є пропагандою та легалізацією окремих районів Донецької та Луганської областей проти України, в інтересах та на стороні країни-агресора, і ставить під загрозу національну безпеку. Прошу, народні депутати, визначатися і голосувати. За-67 Рішення не прийнято. По фракціям, будь ласка. Шановні народні депутати, ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Галини Васильченко до Президента України щодо необхідності виконання законодавства про декомунізацію та перейменування судових органів. Прошу голосувати.

Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Богдана Кицака до Президента України щодо відновлення будівництва 60-квартирного житлового будинку для військових по вулиці Братів Міхеєвих, 2 в місті Бердичеві. Прошу голосувати.

За-282 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати.

Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Оксани Савчук до Президента України про позбавлення громадянства України незаконно обраного народного депутата України Аксьонова Андрія Анатолійовича. Прошу голосувати. 12:35:58

Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати. За-185 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Вікторії Вагнєр до Президента України щодо запровадження на державному рівні професійного свята – Дня військового медика. Прошу голосувати.

За-281 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, визначаємось.

Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Олексія Кучеренка до Президента України щодо невиконання Указу Президента України №874/2019 та необхідності проведення заходів державного фінансового контролю на усіх підприємствах Групи "Нафтогаз". Прошу голосувати, шановні колеги. За-226 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу, народні депутати, голосувати.

За-191 Рішення не прийнято. Дивно. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Олексія Мовчана до Президента України щодо надання оцінки та вжиття заходів з приводу бездіяльності посадових осіб при ліквідації наслідків незаконного припинення електропостачання жителям сіл Бондарі та Єристівка Кременчуцького району Полтавської області. Будь ласка, прошу визначатися.

За-240 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати. 12:39:32

Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту групи народних депутатів (Чийгоза, Федини та інших. Всього 43 народних депутати) до Президента України щодо виключення із санкційного списку учасників бойових дій, бійців добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Будь ласка, прошу визначатися. За-203 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, шановні народні депутати, голосуємо.

Рішення не прийнято. 12:40:43 Шановні народні депутати, переходимо до ваших запитів. Отже, запит Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо підтримки суб'єктів мікро, малого та середнього підприємництва. Михайла Бондаря до Голови Верховної Ради України щодо проблемних питань місцевого самоврядування та пропозицій голів ОТГ Львівщини з земельних питань, збалансованості та наповненості бюджету та змін до законодавства. Михайла Бондаря до начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції щодо проблеми з державною реєстрацію права комунальної власності на гуртожиток за територіальною громадою в особі Червоноградської міської ради. Олексія Ковальова до Генерального прокурора щодо можливих протиправних дій посадових та службових осіб Бориспільської районної державної адміністрації Київської області стосовно протиправного відчуження земельної ділянки та підробки документів. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Кабінету Міністрів України стосовно вжиття дієвих заходів для забезпечення фінансування робіт пов'язаних із завершенням реконструкції майнового комплексу стадіону "Колос" у місті Татарбунари. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Кабінету Міністрів України щодо вжиття дієвих заходів реагування для недопущення закриття спеціалізованого медичного закладу. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Офісу Генерального прокурора щодо порушення розумних строків проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Київської міської державної адміністрації щодо вжиття дієвих заходів для належного надання мешканцям послуг у сфері житлово-комунального господарства. Миколи Галушка до Прем'єр-міністра України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців. Групи народних депутатів (Бакумова, Павлюка та інших) до Прем'єр-міністра України щодо питання введення пільг та субсидій особам з інвалідністю внаслідок війни. Сергія Демченка до голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо тривалого капітального ремонту Сурсько-Литовської сільської середньої школи Дніпровського району Дніпропетровської області. Групи народних депутатів (Захарченка, Корявченкова, Криворучкіної) до Прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я України, тимчасово виконуючого обов'язки Голови Національної служби здоров'я України щодо затягування з боку Національної служби здоров'я України укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Криворізькою міською лікарнею №7. Анастасії Ляшенко до міністра внутрішніх справ України щодо можливих неправомірних дій керівництва ТОВ ФІРМА "АСТАРТА-КИЇВ".

Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення безперебійного гарячого водопостачання у містах Новий Розділ та Новояворівськ Львівської області. Олександра Завітневича до Голови Фонду державного майна України щодо надання роз'яснення стосовно включення ПАТ "Черкасиобленерго" до переліку об'єктів малої приватизації в 21-му році. Олександра Дануци до міністра охорони здоров'я України щодо вжиття заходів для збереження розміщення медичного факультету №2 та міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету в місті Кропивницький. Сергія Льовочкіна до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо збільшення обсягу субвенції з державного бюджету для будівництва шляхопроводу у місті Вишневому. Олександра Качури до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів направлених на забезпечення національної безпеки України шляхом використання новітніх систем протиракетної оборони. Олександра Качури до міністра охорони здоров'я України щодо встановлення дозволу на в'їзд на територію України для іноземців та громадян України із негативним тестом на антиген Covid-19. Антона Полякова до Прем'єр-міністра України щодо фінансового забезпечення діяльності районних рад. Антона Полякова до міністра розвитку громад та територій України щодо фінансового забезпечення діяльності районних рад України. Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України щодо скасування Постанови Кабінету Міністрів № 277 від 29 лютого 2021 року "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у містах України". Тараса Батенка до міністра культури та інформаційної політики України, Прем'єр-міністра України щодо формування кінцевого переліку проектів з реставрації, консервації, ремонту пам'яток культурної спадщини в рамках проекту "Велика Реставрація" та забезпечення їх належного фінансування. Наталії Піпи до міністра соціальної політики України щодо складного фінансового становища Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування. Наталії Піпи до виконуючого обов'язки директора департаменту містобудування Львівської міської ради щодо переліку та меж парків Львова. Оксани Савчук до Міністерства інфраструктури України, Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів реагування з метою відновлення залізничної колії на ділянці Підвисоке та Галич у Івано-Франківській області. Ірини Геращенко до Прем'єр-міністра України щодо надання додаткової інформації стосовно створених нових робочих місць в Україні з 1 травня 2020 року по 1 травня 2021 року. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Генерального прокурора щодо інформування про стан розслідування кримінальних проваджень, порушених за фактами зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки у зв'язку з будівництвом та експлуатацією "Гелікоптерний майданчик Канів" у Черкаській області. Оксани Савчук до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо вжиття заходів реагування з метою захисту прав працівників Українського державного конструкторсько-технологічного інституту транспорту АПК у місті Івано-Франківськ. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших.) до Київської міської державної адміністрації стосовно вжиття дієвих заходів для належного надання мешканцям послуг у сфері житлово-комунального господарства. Олександра Ткаченка до Державного агентства лісових ресурсів України щодо надання інформації про використання земель лісогосподарського призначення. Ігоря Негулевського до виконуючого обов'язки начальника державної установи "Держгідрографія", виконувача обов'язків директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний", виконуючого обов'язки директора Державного підприємства "Маріупольський морський торговельний порт", виконувача обов'язків Голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України", директора державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт» стосовно надання інформації. Ігоря Негулевського до виконувача обов'язків Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної служби України з питань праці, Головного державного санітарного лікаря Миколаївської області, Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Приватного акціонерного товариства "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" щодо надання інформації. Групи народних депутатів (Грищенко, Пушкаренка та інших.) до міністра юстиції України, Малинського міського голови, Голови Національної поліції України щодо незаконного (рейдерського) захоплення земельних ділянок реформованого Сергія Рудика до Державної фіскальної служби України щодо надання роз'яснень з приводу використання спрощеної системи, обліку та звітності фізичною особою підприємцем (ФОП). Олексія Мовчана до Голови Державної служби геології та надр України щодо надання інформації про користування надрами ПрАТ "Полтавський ГЗК". Групи народних депутатів (Іонової, Геращенко та інших.) до Прем'єр-міністра України, міністра у справах ветеранів України, міністра соціальної політики України щодо негайного врегулювання проблемних питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення (учасників АТО/ООС). Юлії Овчинникової до Голови Національної поліції України, Генерального прокурора щодо кримінального провадження розпочатого за заявою природного заповідника "Деревлянський". Геннадія Вацака до Прем'єр-міністра України, Міністерства охорони здоров'я України, Вінницької обласної державної адміністрації щодо вжиття дієвих заходів для забезпечення фінансування закладів охорони здоров'я Вінницької області, які не увійшли до переліку опорних лікарень і визначені, як заклади для прийому та лікування пацієнтів з випадками на тяжку респіраторну хворобу COVID - 19 та у зв'язку із особливостями розташування потребують додаткової фінансової підтримки. Геннадія Вацака до Прем'єр-міністра України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Вінницької обласної державної адміністрації щодо вжиття дієвих Вінницької обласної державної адміністрації щодо вжиття дієвих заходів для забезпечення фінансування закладів охорони здоров'я Вінницької області, Сергія Дунаєва до керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області про надання інформації. Миколи Кучера та Лариси Білозір до начальника Києво-Святошинської державної податкової інспекції Головного управління державної податкової служби у Київській області, начальника Головного управління державної податкової служби у Львівській області, начальника Головного управління державної податкової служби у Сумській області щодо нарахування доходу (заробітної плати) громадянці Нарусевич Н.О. підприємствами, з якими вона не перебувала у трудових відносинах, що спричинило зняття субсидії. Лариси Білозір та Миколи Кучера до Прем'єр-міністра України щодо перегляду Постанови Кабінету Міністрів України №277 від 29 березня 2021 року та забезпечення доступності пенсійних виплат всім громадянам, незалежно від їхнього місця реєстрації, фактичного проживання. Лариси Білозір та Миколи Кучера до Прем'єр-міністра України щодо відтермінування обов'язкової вимоги наявності сертифікату доступності для контрактування медичних закладів з Національною службою здоров’я України. Дмитра Нальотова до Полтавського міського голови щодо надання інформації про стан забезпечення житлом осіб, що потребують поліпшення житлових умов та кількості збудованого житла на території міста Полтави. Олексія Жмеренецького до Державної податкової служби України щодо обґрунтованості перерахунку сум податкових зобов'язань. Олексія Жмеренецького до Голови Антимонопольного комітету України щодо правил професійної етики у конкуренції. Олексія Жмеренецького до Генерального прокурора щодо бездіяльного тривалого затягування досудового розслідування стосовно привласнення земельних ділянок шляхом безоплатної приватизації. Олексія Жмеренецького до Голови Національної поліції України щодо доказів притягнення слідчого до дисциплінарної відповідальності. Олексія Жмеренецького до Голови Національної поліції України щодо неналежного реагування на факти порушення громадського порядку у місті Ірпінь. Марини Бардіної до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України про гарантії держави щодо виконання судових рішень. Романа Лозинського до Дружківського міського голови щодо усунення суперечностей з законодавством України в проектах регламенту та положення про постійні комісії Дружківської міської ради. Ольги Саладухи до міністра охорони здоров'я України щодо включення спеціальності "Спортивна медицина" до "Проекту Наказу Міністерства охорони здоров'я "Про затвердження Положення про інтернатуру". Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення допустимих санітарних норм. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо вжиття дієвих заходів реагування для повернення до України неповнолітньої дитини, яка була незаконно вивезена. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Офісу Генерального прокурора стосовно неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Одеської міської ради щодо вжиття невідкладних заходів для ліквідації аварійної ситуації по вулиці Армійській у місті Одеса. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Національної поліції України стосовно необхідності всебічного розгляду звернення мешканця міста Кілія Одеської області Гаврила Криваса

Василя Петьовки до Прем'єр-міністра України стосовно виділення фінансування на будівництво школи в с. Кваси. Василя Петьовки до Голови Національного банку України стосовно розгляду регулятором ситуації щодо монополії на надання окремих банківських послуг. Тетяни Плачкової до Прем'єр-міністра України про необхідність зосередження діяльності Уряду на підтримці сільських територій та сільськогосподарських товаровиробників. Тетяни Плачкової до міністра культури та інформаційної політики України, Прем'єр-міністра України про необхідність спрямування коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення", на фінансування робіт на пам'ятках культурної спадщини комунальної форми власності. Дмитра Костюка до Генерального прокурора щодо досудового розслідування справи про розтрату понад 20 мільйонів гривень, виділених з бюджету на будівництво казарм у місті Новограді-Волинському Житомирської області та місті Кременчуці Полтавської області. Максима Дирдіна до міністра охорони здоров'я України щодо переліку порядку фінансування закладів охорони здоров'я на 21-й рік. Тетяни Плачкової до Великодолинського селищного голови про неналежний розгляд депутатського звернення та про виконання обов'язку щодо надання запитуваної інформації і документації. Ярослава Дубневича до міністра освіти і науки України, ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького щодо передачі житлового будинку з державної власності в комунальну власність. голови Львівської обласної державної адміністрації щодо ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141011 Шегині - Боляновичі. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення функціонування дошкільного навчального закладу. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Міністерства юстиції України щодо вирішення нагальних питань, пов'язаних із виконанням судового рішення. Камельчука до Червоноградського міського голови, керівника Львівської обласної прокуратури щодо неналежного виконання завдань та обов'язків начальником відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради. Тетяни Грищенко до Генерального прокурора, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Голови Національної поліції України стосовно протиправних дій посадових осіб під час передачі земельних ділянок державної власності реорганізованого ДП "Україна" та надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування ГО "Фонд інвалідів АТО". Олександра Юрченка до голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Київського міського голови стосовно надання неповної інформації на депутатське звернення щодо публічних закупівель проведених у 2020-2021 Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією, що унеможливлює виконання належним чином депутатських повноважень народного депутата України дев'ятого скликання. Ольги Василевської-Смаглюк до голови правління акціонерного товариства "Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо можливих спроб ухилення ТОВ "Газпостачсервіс" від сплати боргу НАК Ольги Василевської-Смаглюк до директора - розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо протидії заподіяння шкоди інтересам держави при здійсненні процедури виведення ПАТ "Радикал Банк" з ринку. Ольги Василевської-Смаглюк до голови Національної поліції України, Генерального прокурора щодо повідомлення паном Шнюфлером О.С. про можливі кримінально карані діяння. Ольги Василевської-Смаглюк до голови Національного банку України щодо виявлення та протидії виведенню активів ПАТ "Радикал Банк". Групи народних депутатів (Мандзія, Стефанчука та інших) до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, голови Державної аудиторської служби України щодо недопущення використання органів державного фінансового контролю в політичних цілях. Розжалів. Михайла Бондаря до президента Національної академії аграрних наук України щодо передачі земельних ділянок з державної в комунальну власність Радехівської міської ради Львівської області. Ірини Констанкевич до міністра освіти і науки України, Прем'єр-міністра України щодо врегулювання норми про тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних працівників Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти. Галини Васильченко до Прем'єр-міністра України щодо необхідності виконання судових рішень та запобігання отримання штрафних фінансових санкцій стосовно органів соціального захисту. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо негативних соціальних наслідків зростання заборгованості із заробітної плати. Володимира Арешонкова до міністра Володимира Арешонкова до міністра охорони здоров'я України щодо надання медичної допомоги орфанному хворому Смоляру Олегу Валерійовичу, що проживає на території Олевської ОТГ. Анатолія Костюха до Прем'єр-міністра України щодо внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів у зв`язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг" номер 1060-IX від 3 грудня 2020 року. Дмитра Чорного до Прем'єр-міністра України щодо розробки державної програми підтримки протипожежної безпеки в закладах освіти України та виділення необхідних коштів на реалізацію відповідних заходів. Дмитра Чорного до голови Національної поліції України стосовно проведення розслідування щодо недбалих дій приватного акціонерного "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21" під час реалізації проекту "Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу "Лихівський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Лихівської селищної ради". Дмитра Чорного до Генерального прокурора, голови Державної фіскальної служби України щодо проведення розслідування від ухилення сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування комунальним підприємством "Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання" Жовтоводської міської ради. Дякую, Олена Костянтинівна. Шановні колеги, пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим. Дякую всім. Дякую,